Bom prebrala sedaj kar vse razpravljavce, ki so še ostali na seznamu. Prva dobi besedo mag. Bojana Muršič, za njo Boštjan Koražija in še gospa Nataša Sukič. Torej, trije.

menstrualno higienske pripomočke na 9 procentov, 9,5 procentov, kar je vsekakor korak naprej. Kljub temu, da me že marsikatera ženska sprašuje – v trgovini se še to nič ne vidi. Na to me je tudi opozoril v pogovoru minister, da naj ne pričakujem, da se bodo cene menstrualnih pripomočkov znižale. Ampak jaz še vedno upam, da se bo to prej kot slej tudi zgodilo, kajti Zveza potrošnikov Slovenije je napovedala popis cen in v kratkem pričakujem, da se bodo cene tudi na tem področju morale znižat, kajti ne more za toliko odstotkov zvišati potem trgovina maržo. Tako da tukaj jaz moram reči, da se še enkrat zahvaljujem. Kljub temu pa menim, da bi si osebno sicer želela, da bi bila ta stopnja nič, ampak kot vemo, smo, živimo v Evropski uniji, treba je spoštovati evropski pravni red in tam je najnižja stopnja, ki je pač dosegljiva in jo lahko uporabimo, je to 5 Zato moram reči, da podpiram ta predlog zakona, ki ga je podala stranka Levica oziroma smo tudi sopodpisniki. Menimo, da je to prav, da je to en korak naprej za polovico populacije v Sloveniji. Moramo se zavedati, da se ženske soočajo v izjemno nezavidljivem položaju napram moškim in to je en korak naprej k neenakosti. In nekako sicer dobre prakse v tujini so pokazale to, da recimo leta 2018 je Škotska ena izmed prvih držav na svetu s svojim pilotnim projektom zagotovila brezplačne higienske produkte vsem z nizkimi prihodki. Jaz srčno upam, da bomo mi tudi kdaj prišli tako daleč. Danes je v stališčih bilo tudi opozorjeno, da je tudi Združeno kraljestvo zagotovilo v javnih šolah in tudi javnih ustanovah brezplačne medicinske, mislim higiensko menstrualne pripomočke. Tudi sama bi si to želela, vendar vem, da je to pogojeno s stroški, ki bi pač padali na lokalne skupnosti, ampak glejte, treba je razmišljati širše in jaz srčno upam, da nam bodo stvari v glavi malce premaknile in da bomo naredili korake naprej, kajti marsikatero dekle ima predolgo en, uporablja predolgo en tampon ali pa vložek. Absolutno, kajti marsikatero dekle, govorim to o mladih dekletih, si enostavno ne more privoščiti tega stroška, ki pač nastane. Staršem pa tudi, bom rekla, s takim nelagodjem to pač pove, da pač to potrebuje, nimajo pa svojih lastnih sredstev. Tako da jaz res apeliram, da bi mogoče država začela razmišljati tudi o tem, da bi bi se v te javne ustanove in šolske ustanove zagotovili ti brezplačni menstrualni higienski pripomočki. Kajti zavedati se moramo, da ženske tukaj nimamo izbire, to nas čaka vsekakor, kakorkoli pač je. In dekleta, ko dobijo prvo menstruacijo, so postavljene še v težji položaj, se čutijo, bom rekla, kar mogoče malce manjvredne. In če bi takrat imeli možnost priti do tega avtomata in do vzeti, bi bilo bistveno lažje. Jaz moram reči, da sem se sicer pogovarjala z ravnatelji osnovnih šol, ki pač tem dekletom, v kolikor pač pride do prve menstruacije ali pa tudi, če se zgodi, da dobijo menstruacijski ciklus v šolskem procesu, da jim omogočijo v tajništvu socialne delavke, tudi »razredničarji« imajo te pripomočke s sabo in jim pač to zagotavljajo. Vendar to ni praksa, to je pač odvisno od vsakega posameznika in tukaj jim gre zahvala tem profesorjem, učiteljem, ravnateljem, ki se pač tega poslužujejo. Tako da tu bi jaz res mogoče še predlagala, da o tem tudi razmišljamo, da pač omogočimo vsem nekako normalno šolanje, ženskam seveda tudi kariero, kajti vsi si pač želimo najbolj (nadaljevanje) Jaz sicer tudi razumem, da danes to ni najbolj top tema, ko imamo v bistvu drugo problematiko, pandemija je pustila težke posledice pri nas vseh, ampak kljub temu to bo en korak naprej in resnično tudi apeliram na Ministrstvo za finance, da se poveže z Zvezo prijateljev potrošnikov, da res dosežemo tisto nižjo ceno, kajti nekje po oceni je letni strošek za žensko ali dekle med 70 in 120 evrov, odvisno od kvalitete samega pripomočka. Moram reči, da se je tudi, na to so nas opozarjale nevladne organizacije, ki izdajajo te prehrambne artikle in nas dejansko opozarjajo, da marsikatera družina nima teh pripomočkov, zato so začeli v pakete za socialno šibke dajati tudi te higienske vložke. Tako, da to je en korak že naprej, vendar to je zgolj za tiste najbolj socialno ogrožene skupine, verjamem pa, da nekaterim je to izpod časti, verjamem, da tisti kateri so že tudi na čistem robu ne gredo iskati pomoč razen, če jih nekdo nekako najde in jim nekako tudi pomaga. In ja, danes je pravi dan za takšen pogovor, vidim sicer, da velike želje po razpravi ni. Leta 2014 je bil prvič omenjen obeležitev dan menstrualne higiene, zato se mi zdi, da res danes v kolikor bo ta zakon dobil podporo, zato še enkrat apeliram na kolegice in kolege, da podprejo, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, korak naprej. Začeli smo se pogovarjati o zelo pomembni temi, o enakosti, veliko je bilo tega govora v samih stališčih oziroma v povedanem, zdaj pa je korak tudi da naredimo naprej, da to neenakost res tudi zagotavljamo, kajti ženske in moški nismo enaki, še zdaleč ne in tudi po dohodkovnem smo ženske nižje plačane za enako delo. To nas pa mora pošteno skrbeti. Polovico populacije je dejansko žensk in res vidim, da je kar nastala debata zadaj za mojim hrbtom, ampak saj je tudi prav, se pravi se ženske moramo začeti boriti za svoje pravice, pravice, ki so si jih ženske ali pa ki jih imamo danes ženske, so bile pridobljene v dolgih letih res apeliram na vse skupaj delajmo naprej te korake, kajti le s skupnimi močmi bomo doseli korake v pravo smer, za kar nam bodo pa hvaležni naslednji rodovi, naši zanamci, tako, da jaz absolutno ta zakon podpiram. Veliko bi bilo še govora na to temo, ampak minister je naredil en korak naprej, 9,5 % DDV za te menstrualno higienske pripomočke je pozitivna zadeva, želimo si pa seveda, da bi se ta stopnja še znižala, ni ne vem kako velik primanjkljaj v javnofinančni blagajni. Tako, da res apeliram še enkrat podprimo ta predlog zakona, kajti danes je pravi dan, danes, ko obeležujemo dan menstrualne higiene. Hvala lepa.

tu v Državnem zboru bi pa res morala biti večkrat na sporedu te razprave na temo enakopravnosti spolov in kot je že tudi prej gospa poslanka omenila dejansko res je, v te primeru in tudi v večjem delu ostalih primerov, kar se tiče tudi zaposlitev in politike in te stvari, so dejansko dostikrat diskriminirane, zapostavljene in tudi žal potisnjene na rob oziroma v revščino. In ko govorimo o revščini dejansko je tudi ogromno revščine med temi

In si predstavljajte, jaz poznam ogromno primerov teh mam, gospe, ki same skrbijo za svoje otroke in če se le da, jim pomagam seveda. In ko poslušaš te zgodbe, je res ne samo, da grozno, ampak je nujno, da bi morali biti mi tukaj v Državnem zboru tisti prvi, ki bi morali te zgodbe takoj začeti reševati na zakonodajni ravni in potem vse ostalo naprej. In seveda, podpiram zakon in upam, da ga boste tudi ostali podprli. Pa se bom še na koncu malo pohecal, nedavno me je nekdo označil na socialnem omrežju, da sem bradata borka za ženske pravice in ta naziv s ponosom nosim in ga bom še naprej in se bom boril za ženske pravice zmerja

prav nenavadno naključje je, da je ravno na današnji dan ta razprava, kot je že kolegica omenila, 28. maj že od leta 2014 svetovni dan menstrualne higiene, dan katerega namen je podirati menstrualni tabu in odkrito spregovorit o menstruaciji ter spodbuditi osveščanje o pomenu enakih možnosti za ustrezno higieno v času menstruacije, to pomembno vpliva ne zgolj na enakopravnost žensk v družbi, pač pa pomembno vpliva na reproduktivno zdravje žensk, kajti osnovna higiena v času menstruacije je preventiva pred vnetji, pred glivičnimi obolenji, ki lahko vodijo do težjih zapletov in do hudega ogrožanja zdravja žensk. In jaz mislim, da če kdaj, bi morali danes prisluhniti temu in razumeti, da je treba to stopnjo davka znižati na najnižjo možno mero in v prihodnosti uvesti ničelno stopnjo obdavčitve. Namreč za kaj gre. Prej sem slišala, da nek hvalospev kako so racionalni cilji doseženi s stopnjo 9,5 % DDV. Res? Kaj pa so racionalni cilji, spoštovane in spoštovani? Kaj boste vi povedali revni ženski, tisti ki živi pod pragom revščine ali pa tisti, ki živi tik nad pragom revščine in ki mora mesečno odšteti približno 10 % za higienske pripomočke, če ne želi zboleti, se okužiti s kakšnim glivičnim obolenjem. Kaj boste povedali, ko bo pred dilemo ali kupiti štruco kruha in liter mleka za to, da bo lahko nekaj pojedla in tudi njeni otroci ali si vendarle kupiti tiste tri pakete higienskih vložkov kolikor jih je povprečno porabi. Mislim, kako lahko s pozicije dobro preskrbljenih in dobro plačanih ljudi sploh tako razmišljate. In kako lahko moški poslanci odrekate pravico razumeti kako nujno potrebno je znižati to stopnjo obdavčitve. To ste vi, ki nikoli niste pred to dilemo, ker menstruacije preprosto nimate in se s to težavo sploh ne soočate. In dejstvo je, da po svetu je dejansko velika težava nedostopnosti tako do vode kot ustreznih sanitarnih in higienskih pripomočkov pri ogromnem številu prebivalstva, se pravi, žensk v tem primeru. Ampak menstrualna revščina ni samo problem tretjega sveta ali pa nerazvitih držav, finančna dostopnost higienskih izdelkov je lahko problem za veliko število žensk tudi v Evropski uniji in tudi pri nas. Vemo, da je stopnja tveganja revščine med ženskami mnogo večja kot pri moških. Ženske smo manj plačane povprečno za primerljiva dela, večja je brezposelnost, večja je prekarizacija, itn. In seveda, 95 odstotni delež enostarševskih družin pomeni mati z otroki. In predstavljajte si 10 evrov na mesec krat 12, okrog 120 evrov na leto, to je za nekoga, ki je reven, pač velik problem.

preprosto razumete za kaj gre in da ne vztrajate na nekih nesmiselnih formulacijah kot racionalni cilji so doseženi s stopnjo 9,5 odsotnega DDV. Kajti oprostite oprostite to, kar se za nekatere tukaj mogoče racionalni cilji nima zveze z dejanskim življenjem. Še enkrat, na eni strani imate štruco kruha, liter mleka na drugi strani pa paket higienskih vložkov in ste ženska, revna ženska po možnosti mati samohranilka, ki se mora odločiti ali naj se torej znajde v teh dneh tako, da si ne vem pomaga z časopisom ali naj si kupi higienske vložke ali naj tvega okužbo, ki se lahko resneje razvije tudi v okužbo ledvic in odpoved ledvic in tako naprej ali kako? O tem govorimo spoštovane in spoštovani. Mislim, da je sramotno, da bomo prihranke ali pa davke kovali na revščini žensk, ki so prisiljene v to enkrat mesečno in zakaj 28. maj svetovni dan menstrualne higiene, zato ker je cikel menstrualni približno na 28 dni in ker traja približno 5 dni v mesecu, zato je to ta dan. Prosim vas resnično vas prosim premislite. Jaz mislim, da bi danes Državni zbor moral enotno podpreti ta predlog novele brez kančka dvoma. Če razumemo, da obstaja energetska revščina, potem menda razumemo, da obstaja tudi menstrualna revščina pa še vrsta drugih oblik revščine. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerih dobita še besedo predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja. Želi državna sekretarka besedo? (Ne.) Gospod Tašner Vatovec tudi ne, potem glede na to, da ni več želje po razpravi tudi delitve časa ne bo. Zaključujem razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo bomo v skladu z časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj to je pol ure po zaključeni 4. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na 18. TOČKO DNEVNEGA REDA gostje! V Predlogu resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 so v bistvu zajete zboru predložila v obravnavo Vlada, zato za dopolnilno obrazložitev predloga resolucije dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju. Izvolite.

V Predlogu resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 so v bistvu zajete spremembe in dopolnitve resolucije, ki je bila sprejeta leta 2016 v Državnem zboru. Glavna vsebina sprememb je predvsem vezana na vsebinsko uskladitev projektov pri katerih so se v postopkih načrtovanja ukrepov v obdobju njegovega izvajanja zgodile spremembe, zato so posledično v veljavnem dokumentu neustrezno opredeljeni hkrati pa je treba za obstoječe paradigme postopnih sprememb preiti na temeljito preobrazbo v skladu s strategijo za trajnostno in pametno mobilnost, ki podpira uresničitev podnebnih ciljev do leta 2030 s ciljem 90 % zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, prometnega sektorja do leta 2050. Spremembe se nanašajo na področju cestne in železniške infrastrukture ter trajnostne mobilnosti. Na področju cest je bilo v postopku prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor na podlagi strokovnih podlag ugotovljeno, da je treba nekatere ukrepe prilagoditi, saj so se prvotna načrtovana in z nacionalnim programom sprejeta izhodišča spremenila. Tako je bila z različnih vidikov namesto prej predvidenih rekonstrukcij določena novogradnja kot najustreznejši ukrep z vidika smotrnosti in gospodarnosti. Pri nekaterih projektih se tudi spreminja izvajalec projektov oziroma jasno definira investitor projekta. Tu smo imeli nekatere dileme oziroma nejasnosti in je bilo tukaj bolj podrobneje določeno ali je investitor Dars ali direkcija. V luči uresničevanja trajnostnih cilje in trajnostne mobilnosti ter s tem zmanjševanja vplivov na okolje se vlaganja v razvoj železniške infrastrukture najvišja prioriteta. To izkazuje tudi predlog resolucije, ki pomeni dodatno podlago za umeščanje investicij in ostalih aktivnosti na področju hitrega razvoja železniške infrastrukture. Predlog nacionalnega programa, ki je v obravnavi je vezan na projekte, ki so tik pred izvedbo in obsega najnujnejše spremembe in dopolnitve. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa tudi vam gospod Aleš Mihelič, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo. Predlog resolucije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Zato za predstavitev poročila odbora

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na seji 5. 5. 2021 kot matično delovno telo obravnaval predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, ki ga je državnemu zboru v obravnavo predložila vlada. Dopolnilno obrazložitev k predlogu resolucije je v imenu predlagatelja podal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič. Poudaril je, da je glavna vsebina sprememb vezana zlasti na vsebinsko uskladitev projektov, pri katerih so se v postopkih načrtovanja ukrepov v obdobju izvajanja nacionalnega programa zgodile spremembe, zato so posledično v veljavnem dokumentu neustrezno opredeljeni. Izpostavil je, da se spremembe nanašajo na področje cestne in železniške infrastrukture ter trajnostne mobilnosti. Na področju cest je bila med drugim pri nekaterih projektih v postopkih prostorskega umeščanja namesto predvidenih rekonstrukcij določena izvedba novogradnje kot najustreznejšega ukrepa z večine presojanih vidikov. Poleg tega je pri spremembi nosilcev izvajanj ukrepov pomembno, da je obsežnejše novogradnje treba načrtovati kot cestninske ceste, saj je financiranje zgolj s proračunskimi sredstvi ne omogoča izvedbe finančno zahtevnih Na področju železnic je treba močno pospešiti vlaganja v razvoj regionalnih prog, na področju trajnostne mobilnosti pa je treba prednostno načrtovati infrastrukturne ureditve, ki bodo prispevale k zagotavljanju pogojev za večjo uporabo vseh oblik trajnostne mobilnosti. Zakonodajno-pravna služba k predlogu resolucije ni imela pripomb. Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pa predlog resolucije podpira. V razpravi je bila na splošno izražena podpora predlogu resolucije, saj se na področju prometa stanje ves čas in hitro spreminja ter bo posledično verjetno v doglednem času treba sprejeti še kakšno spremembo in dopolnitev obstoječega nacionalnega programa. nadaljevanju so tako poslanci opozorili na nekatere projekte, ki bi jim bilo treba čim prej oziroma takoj nameniti večjo pozornost. Na področju železniškega prometa je bilo zlasti izpostavljeno mnenje, da je treba poleg gradnje drugega tira Divača-Koper več ambicioznosti usmeriti tudi tudi v razvoj regionalnih železniških povezav, s čimer bo potovanje z vlaki postalo konkurenčno potovanju z avtomobili, omogočil pa se bo tudi prenos čim večjega deleža tovornega prometa iz regionalnih središč iz avtocest in državnih cest na železnice. Na področju cestnega prometa pa so bili med drugim izpostavljeni zlasti ljubljanski avtocestni obroč, južni del tretje razvojne osi na odseku Novo mesto-Bela krajina in problematika cestnih povezav v Zasavju. Še posebej pa je bila izpostavljena četrta razvojna os in bilo opozorjeno, da je ta v letu 2016 sprejeti resoluciji pomanjkljivo obravnavana in s tem v nasprotju s strategijo prostorskega razvoja Slovenije.

Idrijo in priključkom na avtocesto v Logatcu, dolžnost in obveznost države. V zvezi s tem je poslanec Samo Bevk vložil tudi amandma, ki ta projekt uvršča v novelo resolucije. Glede vloženega amandmaja v zvezi s projekti na četrti razvojni osi je državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, Aleš Mihelič pojasnil, da se številni ukrepi oziroma projekti na posameznih odsekih, ki so v amandmaju predlagani, bodisi že izvajajo, bodisi so že načrtovani Posledično je menil, da posebna uvrstitev projektov v resolucijo, ki so navedeni v amandmaju, ni potrebna, ji pa predlagatelj ne nasprotuje. Po razpravi je odbor sprejel amandma poslanca Sama Bevka za dopolnitev priloge 1, to je cestni promet. Odbor je nato glasoval še o celotnem besedilu predloga resolucije skupaj in ga sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo gospod Dušan Šiško, predstavil bo stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Predlog resolucije gre korak v pravo smer, kajti spremembe 5 let stare resolucije so nujno potrebno prav zaradi posodobitve noveliranja dejanskega stanja in potreb. Potrebne so bile številne analize infrastrukture, da se nadzorno vidi delovanje sistema, oziroma kje so tiste kritične točke, problemi in težave na terenu, saj je namen, da se zadeve pomaknejo do splošnih ukrepov h konkretnim aktivnostim s pripravo in izvedbo. Stanje nam pokaže, da so zadeve zamaknjene za nekaj let, kar jih samo še podaljšujemo, tudi na račun dolgotrajnih postopkov. V Slovenski nacionalni stranki smo pričakovali več vsebinskih in bolj konkretnih sprememb. Nekateri ukrepi so morebiti preveč ambiciozno zastavljeni, narejeni bolj na prvo žogo, saj nekakšni lepotni popravki zgolj vzpostavljajo konsistentnost med dokumentom 2016 in dokumentom 2021. Spremembe in dopolnitve se navezujejo na cestno, železniško infrastrukturo in trajno mobilnost, o kateri se v zadnjem času na veliko govori. Slovenski nacionalni stranki menimo, da cilje trajnostne mobilnosti ne moremo doseči, če železnica ne predstavlja konkurenčen način cestnemu prometu s prevozom blaga, potnikov, kjer je časovna komponenta še kako pomembna, hkrati pa si nihče ne želi voziti z vlakom, ki gre recimo nekje do 50 kilometrov na uro. Težnja je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da je manj dnevnih zastojev v času turistične sezone. Na Ministrstvo za infrastrukturo smo podali pisno poslansko pobudo, da se odstavni pasovi prekategorizirajo v vozišče, da se na njih dovoli vožnja izključno tovornjakom in avtobusom z najvišjo dovoljeno hitrost. Pri cestnem prometu so razlogi za odstopanja na odseku Novo mesto vzhod-Maline 1 in 2 etapa, dolgotrajno usklajevanje detajlnih projektnih rešitev z med dajalci dolgotrajni postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, nepredviden potek pridobivanja zemljišč. Verjetno so imeli prste vmes tudi razni nevladniki, oziroma civilne iniciative, ki se vtikajo vsepovsod, kjer ni treba. Slovenski nacionalni stranki predlagamo, da se najprej realizirajo tisti odseki oziroma razvojne osi, ki so izvedljive, ne da se čaka po letu 2028 in še dlje. Ravno tako naj se čimprej dela na tretji razvojni osi, osrednjem delu od Celja do Novega mesta. Kritičen se nam zdi tudi avtocestni obroč okoli Ljubljane, zato je a priori potreben razvoj železniškega tirnega prometa.

Glede projektov železniškega prometa Zidani Most-Dobova, so zelo relevantni ukrepi, ki zagotavljajo obojestranski promet vlakom izven nivojski dostop na peronsko infrastrukturo in drugi, kajti slednji odsek je del TNT jedrnega omrežja, ki je namenjen mešanemu prometu. Zagotovljen bo kvalitetnejši transport na koridorjih vse evropskega jedrnega omrežja v smeri zahod-vzhod in na lokalnem nivoju. Slovenija je majhna in tranzitna država, zato v Slovenski nacionalni stranki menimo, da so te hitrosti do 160 kilometrov za potniški promet in do 100 kilometrov za tovorni promet malo povlečene za las. Za naše pojme kjer bo slednje dejansko težko izvedljivo v praksi. To že sedaj vidimo pri gradnji drugega tira, ki se vleče dolgo dolgo let. Če želimo učinkovito izpeljati ukrepe za prehod na trajnostno zeleno in pametno mobilnost, bo treba sprejeti ustrezno zakonje.

Hvala lepa spoštovana podpredsednica, kolegi in kolegice! Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 je pomemben dokument. Pomemben je tako pri pripravi proračuna Republike Slovenije kjer je nabor projektov sestavni del načrta razvojnih programov s svojim naborom projektov v proračunu, ker je izvajalec in realizira te projekte Direkcija za ceste Republike Slovenije, ki je zadolžena za izgradnjo magistralnega in regionalnega programa cest v Republiki Sloveniji. V drugem delu je resolucija pomembna za družbo DARS, ki ja zadolžena za izgradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji.

kar se ta dokument iz leta 2016 zopet novelira. Po našem mnenju je to tako pomemben dokument, da bi se moral novelirati najmanj na vsaka tri leta, kajti potrebe, zahteve se časovno zelo hitro spreminjajo in sedaj opažamo velik manko. Naštel bom nekaj pomembnih projektov, ki jih v tej resoluciji nismo mogli popolnoma dodelati ravno zaradi tega maka. Ljubljansko železniško vozlišče. Študija je bila izdelana, ki jo je izdelal DRI z nemškim železničarskim podjetjem v letu 2010. deset let je minilo, do danes ni vidnih nobenih opaznih korakov, pa tukaj ne gre za pomanjkanje sredstev, kajti vemo, da prva faza je umeščanje v prostor. Potem je tukaj naslednji projekt avtocestnega dela Postojna-Jelšane. Ravno tukaj gre tudi za umestitev v prostor in tukaj tudi v tej resoluciji ni bilo moč predvideti ustrezne hitrejše korake ravno zaradi tega manka. Potem je tukaj avtocest, del cestnega omrežja od Kopra do Dragonje. Tudi ta del prostorsko ni umeščen in tudi tukaj ni moč zastaviti hitrejših korakov, kajti vemo, da so potrebe in obremenitve tukaj se kažejo v zelo veliki meri.

niso predhodne Vlade pripravile ustreznih prostorskih dokumentov, da bi ta višek materiala vgradili v izgradnjo tretjega pomola v Kopru, kjer bi dodatno okrepili pomorski promet ali kot je bilo tudi že v letu 2007-2008 načrtovan projekt izgradnje otroka v Izoli tudi tukaj koraki niso šli tako daleč in danes se ukvarjamo s problemom kam dati štiri milijone kubikov viškov materiala pri izgradnji tunelov v drugem tiru. Če potegnem črto. Slabo načrtovanje, slaba strategija, slabo razmišljanje in to danes v tej strategiji ni moč popraviti, zato v Slovenski demokratski stranki apeliramo, da se pri vseh naslednjih Vladah resolucija novelira najmanj na vsaka tri leta potem je moč slediti potrebam, ki se zelo hitro spreminjajo na področju razvoja prometa in izgradnje infrastrukture za promet. Hvala. Hvala lepa. Gospod Edvard Paulič bo predstavil stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. EDVARD Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030 je krovni strateški dokument, ki konkretizira ukrepe celostnega razvoja prometne politike v Republiki Sloveniji. Poleg navedb konkretnih investicij, ki so osnovna za realizacijo strateških ciljev na področju prometa ključen segment dopolnjene resolucije predstavljajo ovrednoteni ukrepi trajnostne mobilnosti, katerih cilj je realizacija mednarodnih okolijskih in podnebnih dogovorov in sporazumov o doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2050. Vsled temu predlagana resolucija vsebinsko podrobneje analizira razvojni potencial železniške infrastrukture predvsem regionalnih prog in njihovo nepogrešljivo vlogo pri vzpostavitvi sinergij železniškega prometa z drugim oblikami trajnostne mobilnosti kot so na primer sistemi Park and drive, kolesarstvo, elektromobilnost. Poslanski skupini LMŠ predlagano dopolnitev vsebine pozdravljamo, saj je Vlada Republike Slovenije v tem primeru vendarle prepoznala in izpostavila tiste oblike mobilnosti, ki bodo krojile prihodnje trende na področju zelenih prometnih politik 21. stoletja, zato predlogu resolucije ne boom nasprotovali. Se pa v Poslanski skupini LMŠ tudi zavedamo, da moramo vsi skupaj doseči premik v razmišljanju in dojemanju, da so oziroma morajo železniški promet, kolesarstvo in druge oblike trajnostne mobilnosti v prometu postati primarna in ne alternativna oblika mobilnosti. Brez tega miselnega preskoka zgolj na podlagi katerega bomo lahko korenito spremenili naš način življenja nam tudi ob neomejenih možnostih in kapacitetah za doseganje zelene transformacije ne bi oziroma ne bo uspelo. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine LMŠ bo predstavil gospod Brane Golubović. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovane predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za je bil na predlog resornega ministrstva vložen v zakonodajni postopek in obravnavan na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor. Resolucija je bila

Po besedah ministrstva je bilo v postopkih prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor, na podlagi strokovnih podlag ugotovljeno, da je potrebno nekatere ukrepe in projekte, ki so bili zapisani v resoluciji že leta 2016, prilagoditi in deloma spremeniti. Spremembe resolucije gredo v smeri, da se nekatere predvidene rekonstrukcije spremenijo v novogradnje, spremenili se bodo nekateri izvajalci projektov oziroma jasneje se definirajo investitorji projektov. Spremembe gredo tudi v smeri uresničevanja ciljev trajnostne mobilnosti, zmanjševanja vplivov na okolje, ter povečanja uporabe različnih oblik trajnostne mobilnosti, hkrati pa se s predlaganimi spremembami ter dopolnitvami omogoča tudi hitrejši razvoj javnega potniškega prometa. V Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo omenjene spremembe ter dopolnitve. Krepitev javnega potniškega prometa, sledenje ciljem podnebne nevtralnosti, zmanjševanje vpliva na okolje, so rešitve oziroma ukrepi, za katere se zavzemamo tudi v naši poslanski skupini ter stranki. Kot poslanec sem predlagal tudi amandma, ki odpravlja nekatere nepravilnosti pri načrtovanju in gradnji četrte razvojne osi in veseli me, da je bil amandma na Odboru za infrastrukturo tudi sprejet. S tem amandmajem je bil v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, vključen idrijsko logaški krak četrte razvojne osi, ki poteka od Želina preko Idrije do avtocestnega priključka v Logatcu. Poleg tega pa sta v okviru te razvojne osi še posebej izpostavljeni novogradnja ceste med Cerknim in Hotavljami, ter posodobitev ceste od Želina preko Idrije do Logatca. Z drugim amandmajem, o katerem bomo odločali na današnji seji, pa se natančno opredeli potek obeh krakov četrte razvojne osi, ki se zaključujeta na avtocesti A1 in A2. Na ta način se, podobno ko pri tretji razvojni osi, vzpostavlja prečna cestna povezava med obema evropskima koridorjema, ki potekata čez ozemlje Slovenije. Tako na začetku četrte razvojne osi dodajamo še cestno povezavo med predelom Bovcem in Kobaridom, zaključek cerkljansko gorenjskega kraka četrte razvojne osi pa podaljšujemo od Jeprce do Vodic. Kot že rečeno, so predlagane spremembe, ter dopolnitve, potrebne, da bodo nekateri projekti, ki se že izvajajo ali pa so tik pred izvajanjem, potekali nemoteno, da bomo lahko sledili ciljem povečane trajnostne mobilnosti, ter zmanjševanje vpliva na okolje. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo omenjeni predlog resolucije podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil gospod Boštjan Koražija. Izvolite. Hvala predsedujoča, pa hvala gospe, ki čisti. V resoluciji o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 je nekaj dobrih premikov. Na primer stališče o pomenu in nujnosti vlaganja v razvoj regionalnih železniških prog in njihovem pomeni za trajnostno mobilnost. Ali je pripoznanje, da je cestne infrastrukture v Sloveniji dovolj, a je njeno vzdrževanje drago in je zato treba spodbujati oblike mobilnosti, ki bi nadomestila osebna vozila. Tudi stališče, da je prostor omejen in je zato njegovo rabo načrtovati smotrno, pri čemer so izpostavljena mesta po meri človeka in ne po meri avtomobila, torej taka, ki bodo predvsem prijazna pešcem in kolesarjem. Ta stališča izražajo trajnostno in okoljsko vzdržno noto in jih je zato treba, seveda, pozdraviti. Zanimivo je, kako drugačna so od teh deklarativnih stališč resolucije spremembe v samih prilogah, ki vsebujejo te konkretne projekte. Še najbolj poprejšnjim stališčem sledi odpoved o širitvi ljubljanske obvoznice. Na spornost tega projekta smo v Levici že večkrat opozarjali in glede na to, da se s predlogom resolucije ukrep črta, v Levici pričakujemo, da bodo s tem zaključene vse priprave načrtov, 47. TRAK: vse pripravljalna dela vse ostalo kar je povezano s širitvijo ljubljanske obvoznice, in da se bo napore usmerilo v posodobitev železniških in kolesarskih povezav ter druge ukrepe za povečanje trajnostne mobilnosti znotraj ljubljanske urbane regije, zlasti krajšanje časa dostopa do ključnih točk, kar bi se dalo rešiti tudi z nekaterimi predstavljenimi arhitekturnimi rešitvami, da omenim samo tisto, ki jo podpira na primer izjemno plodovit arhitekt gospod Matija Suhadolc drugi arhitekti o poglobitvi vpadnic, pri čemer bi dobili dva vozna platoja, kletnega za avtomobile in garaže, svetli nadzemni plato pa bi bil namenjen izključno mestnemu prometu, kolesarjem in pešcem. Ostale spremembe v prilogah pa v glavnem podaljšujejo roke za dokončanje določenih projektov, pri čemer se zopet nerazumljivo bistveno bolj povečujejo roki ukrepov na železnicah kot tiste na cestnih povezavah. Tako se končanje izgradnje drugega tira premika za kar 8 let. Iz leta 2025 na 2033. Dokončanje nadgradnje gorenjske proge za 7 let, iz leta 2022 na leto 2029, gradnja vzporednega tira Ljubljana-Jesenice za štiri leta iz 2025 na 2029 in dokončanje tivolskega loka spet za 7 let, iz 2021 na leto 2028. Se pravi, večina teh ukrepov na cestah pa je zamaknjena od 2 do 3 leta. Na primer, izgradnja tretje razvojne osi na jugu in severu. Seveda v Levici podpiramo vse kar je trajnostno in zeleno, ker smo trajnostna in zelena stranka in seveda si želimo v teh resolucijah predvsem usmeritve oziroma tudi rešite, ki bodo te smernice zasledovale in moram priznati, da se zelo strinjam, čeprav tega ne delamo, da vpletamo druge poslance iz predstavljanja stališč, ampak se popolnoma strinjam z gospodom Ljubom Žnidarjem iz SDS, da bi morala biti resolucija prenovljena oziroma dodelana na vsaka tri leta, vse vseka tri leta. Opozoril bi tudi rad na naš problem, ki ga imamo na Ptuju, se pravi, obvoznica Ptuj, katero pričakujemo da bo tudi čim prej dokončana ta relacija cest, ker ljudje, ki živijo ob tej cesti doživljajo res ekstrem ekstrem ostrene situacije in tudi ogromno teh ljudi, ki živi na tej opciji oziroma ob tej testi, pravzaprav na ormoški cesti je tudi žal doživelo in tudi zbolelo in vse druge težave, ki so povezane z zdravjem se jim dogajajo. In pričakujem, da bo tudi v tem Državnem zboru oziroma tudi na splošno več posluha za to decentralizacijo oziroma za lokalno okolje od koder nas večinoma prihaja. Seveda pa v Levici pozdravljamo spremembe teoretičnih izhodišč resolucije, ki gredo seveda kot že prej omenjeno v smeri trajnostne mobilnosti, pogrešamo pa tudi, kot je tudi že prej gospod Ljubo Žnidar povedal, doslednejši prenos te filozofije v prakso,

Hvala lepa še enkrat za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Predlog spremembe resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, ki je bila sprejeta leta 2016, se nanaša na področje cestne in železniške infrastrukture ter trajnostne mobilnosti. V postopkih prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor je bilo namreč na podlagi strokovnih podlag ugotovljeno, da je treba nekatere ukrepe prilagoditi, saj so prvotno načrtovana in z resolucijo sprejeta izhodišča spremenila. Gre torej za uskladitev projektov, pri katerih so se med izvajanjem resolucije zgodile spremembe, pri nekaterih ukrepih pa se spreminjajo njihovi nosilci.

Prav tako je treba zagotoviti zvezni potek in enaka izhodišča na vseh odsekih novo načrtovanih cest. Zato so odseki tretje razvojne osi na njenem severnem in južnem delu, za katere je bila do sedaj nosilec Direkcija Republike Slovenije za ceste, prenašajo na družbo za avtoceste. Na področju trajnostne mobilnosti pa je treba prednostno načrtovati infrastrukturne ureditve, ki bodo vzpodbujale k širši uporabi vseh oblik trajnostne mobilnosti, okrepile razvoj javnega potniškega prometa in spodbujale rešitve za oblike mobilnosti, ki bi nadomestila osebna vozila, ter rešitve za ostale oblike mobilnosti. V nasprotnem primeru doseganje dolgoročnih zavezujočih ciljev Slovenije na področju podnebnih sprememb ne bo mogoče. V predlogu sprememb resolucije se predvideva prednostno umeščanje tistih projekt javne železniške infrastrukture, ki so potrebni, da se vzpostavi tako imenovani taktni promet. To so predvsem tivolski lok(?), ki bo omogočil povezavo primorske in gorenjske proge, pa nadgradnja proge številka 20 vsaj do Kranja, pa nadgradnja proge številka 21 do Kamnika. Dodatna povezava iz Ljubljane do letališča Jožeta Pučnika ter nadgradnja proge številke 80 vsaj do Ivančne Gorice oziroma do Novega mesta. Pospešiti pa je treba tudi vlaganje v razvoj regionalnih prog, saj so te skupaj z jedrnim omrežjem zelo pomembne za zagotavljanje trajnostnih ciljev Republike Slovenije. Prednostno načrtovanje in pospešeno umeščanje v prostor je zato pomembno tudi za vzpostavljanje železniških prog za visoke hitrosti, namenjene potniškemu prometu, ki so časovno primerljive prevozu po cesti in omogočajo širšo regijsko in mednarodno povezovanje Slovenije. To so zlasti povezave med Ljubljano in Mariborom oziroma Mursko Soboto ter v smeri proti Avstriji in Madžarski ter Ljubljano in Koprom oziroma Sežano in naprej proti Italiji. Poslanski skupini Nove Slovenije – krščanski demokrati bomo predlog sprememb resolucije vsekakor podprli, saj smo prepričani, da priložnosti potrebujejo infrastrukturo. Gospodarstvo potrebuje poti, ljudje potrebujejo mobilnost. Slovenija lahko izkoristi vse svoje možnosti le s sodobno zgrajeno infrastrukturo, ki omogoča mobilnost ljudi, blaga in storitev. Le s takšno infrastrukturno politiko, ki je zazrta v prihodnost, bomo lahko združili učinkovite rešitve in varovanje našega življenjskega okolja. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Mateja Udovč. Izvolite. MATEJA Spoštovani, danes imamo pred seboj predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, ki v ospredje postavlja strategijo za postopen prehod na trajnostne oblike mobilnosti. Resolucija poudarja, da so v Sloveniji potrebni večji in bolj ambiciozni projekti razvoja javne železniške infrastrukture. Take projekte bi morali razvijati na učinkovit način in v časovno razumnih okvirih, zato pa je potrebno najprej pripraviti ustrezne pravne podlage, ki bodo temelj za prihodnje načrtovanje umeščanja in izvajanja takih projektov. Resolucija pa med drugim opozarja tudi na to, da sta kratek potovalni čas in ustrezen vozni red ključnega pomena za uporabnika, ko se le-ta odloči o izboru načina potovanja. To zagotovo drži. V Poslanski skupini Stranke modernega centra se strinjamo z mnenjem, da so regionalne proge zelo pomemben segment trajnostnega razvoja

zato pozdravljamo namero predloga resolucije, ki ko enega ključnih ciljev navaja takšno nadgradnjo omrežja, da bo železnica tam, kjer je že vzpostavljena in zagotavljala tako imenovano hrbteničasto prometno omrežje. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo prepričani, da predlog resolucije naslavlja prave probleme in da nanje tudi ustrezno odgovarja tako snovalci zakonov kot tudi uporabniki bi si morali prizadevati za uporabo okolju prijaznejših oblik mobilnosti pri tem pa je vendarle potrebno poudariti, da so predvsem, zaradi specifične poselitve našega prebivalstva trajnostne oblike prometa na nekaterih relacijah po Sloveniji precej neučinkovite. V Poslanski skupini Stranke modernega centra si prizadevamo za to, da se prebivalcem Republike Slovenije ne glede na to od kod prihajajo omogoči, kar se ta učinkovita možnost potovanja. Kot primer prizadevanj v smeri izboljšanja logistične učinkovitosti lahko izpostavimo današnji amandma koalicije, ki je bil pripravljen na pobudo in prizadevanje naše poslanke Mojce Žnidarič za hitrejšo izvedbo glavne ceste Ormož–Ptuj in sicer odsek Ptuj Markovci, ki bo to glavno cesto in s tem prebivalce Spodnjega Podravja čim prej povezal z avtocestnim omrežjem. Po našem prepričanju je pomembno, da se za projekte v strateškem interesu Slovenije predvidi prednostno načrtovanje in plan umeščanja v prostor. železniškimi projekti bi morali v prvi vrsti odgovarjati na povpraševanje rednih uporabnikov naše prometne infrastrukture kot so dnevni migrantje, ki predstavljajo pomemben delež vseh slovenskih potnikov. Edini način, s katerim lahko pritegnemo njihovo zanimanje za trajnejše oblike prevoza pa je izboljšanje konkurenčnosti železniških povezav, ki morajo biti po časovnih in stroškovnih stroškovnih učinkovitostih primerljive s prevozi po cesti. Gradnja infrastrukture, ki ljudem omogoča, da manj svojega časa porabijo za prevoz na delo in druge aktivnosti ima za svojo neposredno posledico dvig tako gospodarske uspešnosti kot tudi kvalitete življenja posameznikov. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo prepričani, da so investicije v ustrezno prometno infrastrukturo kot jo predvideva resolucija temeljna investicija v prihodnost takšne Slovenije kot si jo želimo. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra predlog resolucije soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretark, kolegice poslanke in poslanci! Posodobitve in dopolnitve dokumentov, ki so ključnega pomena za kvaliteten in kontinuiran razvoj prometa v državi, ki mora biti ob tem tudi v koraku z časom so vedno ne le dobrodošla temveč tudi potrebna. Resolucijo, ki jo obravnavamo je Državni zbor sprejel leta 2016 na podlagi strategije za razvoj prometa. Če je slednja predvidevala predvsem splošne ukrepe je resolucija pomenila korak k konkretnim aktivnostim. Spremembe, ki so na mizi danes prinašajo dopolnitve v skladu s trenutnimi dognanji na vseh treh glavnih področjih torej na cestni in železniški infrastrukturi ter na področju trajnostne mobilnosti. Podana so tudi podrobnejša pojasnila glede vseh teh sprememb in dopolnitve posameznih ukrepov. Veliko pozornosti se namenja dvema področjema, katerih pomen se je po daljšem obdobju zapostavljenosti v zadnjih letih ponovno povečuje. Eno od teh so regionalne železniške proge, ki so bile z vidika vložkov v preteklosti v ozadju, saj se je intenzivno vlagalo predvsem v jedrna prometna omrežja. Sedaj ko je slednje boljše razvito je čas, da se dolžna pozornost in primerni vložki namenijo tudi razvoju regionalnih prog. Te je treba pospešeno nadgrajevati tako, da bodo lahko dosegle čim večjo zmogljivost in na način pripomogle k povečanemu obsegu, tako potniškega kot tovornega prometa. Odveč je ponavljati, da je krepitev obojega prepotrebna, z vidika trajnostne mobilnosti, ki se je bom kasneje tudi še dotaknil. Prav v tej luči so v nujne posodobitve postaj in postajališč, ter njihova povezava z drugimi načini prevoza. Železniške postaje naj bi namreč s posodobitvami in modernizacijo postale priljubljene točka zbiranja in preživljanje prostega časa. Zato sem tudi Vlado že večkrat pozval in jo želim tudi ob tej priložnosti, da preko organov upravljanja naloži lastniku in upravljavcem objektov, pripravo nabora in časovnico ukrepov, s katerimi bodo zagotovljene storitve, primerne času in potrebam ljudi. Postaje in spremljajoča infrastruktura, brez primerne vsebine in / nerazumljivo/ namreč ne privabi novih potnikov. Zelo pomembno mesto v resoluciji pripada že omenjeni trajnostni mobilnosti. Slednji se v zadnjih letih namenja čedalje več pozornosti, zaradi česar je bil v času, ko je Ministrstvo za infrastrukturo vodila mag. Alenka Bratušek, ustanovljen direktorat za trajnostno mobilnost. Osrednja vloga pripada železniški infrastrukturi. Gre za še en segment, ki se je v preteklosti zapostavljal. Težnje za dosego podnebne nevtralnosti so to spremenile. Levji delež mora pri tem odigrati prometni sektor in v njegovem okviru najpomembnejša vloga pripada prav železnicam, ki so okolju najbolj prijazna in energetsko učinkovita oblika, tako potniškega, kot tovornega prometa. Brez sodobne javne železniške infrastrukture, ki sledi trendom in se kontinuirano razvija, bo te cilje trajnostne mobilnosti nemogoče doseči. Tudi iz dopolnitev resolucije izhaja, da zgolj manjše nadgradnje prog niso dovolj za doseganje ciljev glede voznih časov in pogostosti voženj. Prednostno je treba torej načrtovati infrastrukturne ureditve, ki bodo prispevale k zagotavljanju pogojev, za večjo uporabo vseh oblik trajnostne mobilnosti in poskrbele, da se okrepi razvoj javnega potniškega prometa. Posledično bodo oblike mobilnosti, ki nadomeščajo osebna vozila, postale privlačnejše in pogosteje uporabljene. Seveda pa vlaganja zgolj v infrastrukturo ne bodo dovolj. Te dni na naše proge prihajajo novi, dvonadstropni potniški vlaki, ki so bili naročeni v času, ko je Ministrstvo vodila mag. Alenka Bratušek. Obžalujemo, da ta Vlada ni nabavila novih vlakovnih kompozicij / znak za konec razprave/ in hkrati pozivamo, da se to čim prej spremeni. Udobje, ki ga nudijo nove kompozicije, bodo k uporabi vlakov zagotovo pritegnile nove ljudi. Prometna resolucija ni slab dokument, zato jo bomo v Poslanski skupini SAB podprli. Obžalujemo pa, da se, kot že videno, duh dosedanjih resolucij in zakonov ne izvaja. Slednje se kaže tudi pri vpeljavi elektronskega sistema za cestninjenje v prostem prometnem toku / znak V stranki SAB smo na to opozorili in sklicali nujno sejo odbora za nadzor javnih financ. Te dni se je pokazalo, da so naše skrbi in pomisleki bili še kako utemeljeni in upravičeni, odgovori predstavnikov ministrstva pa nezadostni in netočni. Hvala lepa. Hvala lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Strategija, ki je prvič celovito obravnavala prometni sistem v Republiki Sloveniji, je takratna Vlada sprejela v letu 2015. S pripravo in sprejetjem strategije, je bila tako presežena praksa parcialnega reševanja posameznih podsistemov prometa. Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki pa predstavlja dokument, ki dejansko pomeni prehod od splošnih ukrepov, zapisanih v strategiji do konkretnih aktivnosti s pripravo in izvedbo.

ter povezave med posameznimi ukrepi. S predlaganimi spremembami k resoluciji pa so natančno opisani tudi vzroki, zakaj so se nekatere gradnje prometne infrastrukture ustavile oziroma potekajo počasneje, kot so se načrtovale v preteklosti, in kako se bodo le-te izvajale v prihodnosti. Predlog sprememb resolucije se tako dotika cestne kot železniške infrastrukture in nenazadnje tudi področja trajne mobilnosti. Cilj razvoja prometa v Republiki Sloveniji niso investicije same po sebi, temveč investicije v prometno infrastrukturo, ki uporabnikom zagotavljajo predvsem neposredne učinke oziroma neposredne koristi. S predlogom sprememb resolucije se po mnenju Poslanske skupine Desus zagotavlja nemoteno izvajanje že začetih in prihajajočih prometnih infrastrukturnih projektov. V Poslanski skupini Desus se zavedamo, da je treba pospešiti vlaganje v vse vrste prometne infrastrukture, zato nas še posebej veseli, da je v novem predlogu resolucije namesto rekonstrukcij in določene prometne infrastrukture, predvsem cestne in železniške, predvidena izvedba novogradenj le-teh kot najustreznejša ukrepa z večine presojanih vidikov, kar je po našem mnenju zelo pomembno za zagotavljanje trajnostnih ciljev razvoja Slovenije. K zmanjševanju vplivov na okolje zaradi prometa lahko pomembno prispevamo z ustreznim omrežjem regionalnih železniških prog, kar tudi predvideva sprememba resolucije. Pozdravljamo tudi prednostno načrtovanje infrastrukturne ureditve za večjo uporabo vseh oblik trajnostne mobilnosti in krepitev razvoja javnega potniškega prometa ter spodbujanje rešitev za nove oblike mobilnosti, ki bi nadomestila osebna vozila. V Poslanski skupini Desus menimo, da brez tovrstnih ukrepov ne bomo dosegli dolgoročnih pravno zavezujočih ciljev Slovenije tudi na področju podnebnih zavez, za katere verjamem, si vsi prizadevamo in jih podpiramo. Popravki oziroma spremembe resolucije po mnenju Poslanske skupine Desus samo vzpostavljajo konsistentnost med dokumentom iz leta 2016 z dejanskim stanjem, zato bomo v Poslanski skupini Desus predlog sprememb resolucije podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o prilogi in vloženih amandmajih. V razpravo dajem prilogo 1 Cestni promet ter amandma Poslanske skupine SD in amandma Poslanskih skupin SMC, SDS in NSi. Želi poleg? Aha, bom sprožil prijavo, ker je več interesa. Prosim za prijavo.

se opredelil, ampak samo pomen rekonstrukcije in novogradnje. Torej pri rekonstrukciji objekta pomeni, da se obnovi ali pa mogoče poveča lahko do določene mere sposobnost obstoječe trase. Pri novogradnji pa pomeni to novo prostorsko umeščanje objekta v prostor, to lahko pomeni tudi oddaljitev gradnje zaradi komplikacij, ki s tem nastajajo. Samo toliko v opozorilo vsem tem spremembam. Poznam tudi problematiko hitre ceste med Ormožem in Ptujem in seveda je tam en ključni pomen ali pa problem,

to potrebno rešitev, da se bo lahko ta gradnja te prepotrebne hitre ceste začela. Zavedati se moramo, da se promet po podravski magistrali, torej od Osjeka proti Varaždinu in potem Ormoža, Ptuja povečuje in da je sta cesta že sedaj obremenjena z več kot 10 tisoč vozili dnevno. Med njimi številna težka tovorna vozila in da so ljudje zaradi tega zelo prizadete, tudi znervirani. Nekateri se v poletni sezoni tudi izogibajo cestninskih cest preko teh koridorjev. Zato je treba tudi v tem smislu najti neko rešitev, da bodo lahko ljudje normalno mislil v tem smislu povedati. Dotaknil bi se tudi zadev povezanih z drugim tirom, kar je kolega Žnidar povedal o izkopanem materialu. Torej, zadeve z viškom materiala so bile detektirane in tudi zaradi tega je bila spremenjena uredba, ki omogoča vgradnjo odvečnega materiala, izkopanega materiala v nasipe in podobne infrastrukturne objekte. Se pa strinjam, da če bi ene zadeve nekako celoviteje načrtovali bi lahko s temi zadevami tudi kaj drugega še zgradili, kot so kakšni otoki

pa ne ljudi zavajati, da je mogoče drugi tir zamenjati z žičniškimi napravami. To je pa druga zadeva, ki jo je treba tudi jasno povedati. Zavedati se moramo, da je infrastruktura tista, ki krepi naš geostrateški položaj in da so od nje odvisna tudi

se bom držal samo tega amandmaja, ki je prišel s strani koalicije. Kajti, v tej resoluciji smo opazili, da se je enostavno ali nehote, hote zgodila ena napaka, kje se je potem ta cesta Ormož-Ptuj oziroma Markovci-Ptuj premika po letu 27, kar nadomeščamo s tem amandmajem, se pravi z amandmajem se v dopolnjenem predlogu spreminja letnica izvedbe terminski plan ukrepa

Ta rok je bil predviden že v veljavni resoluciji. Glede na aktivnosti, ki potekajo več let in glede na podpisan dogovor o začasni navezavi prometa po izgradnji odseda Markovci-Ormož je potrebno čim prej umestiti in zgraditi tudi del Ptuj-Markovci Ptuj-Markovci in s tem tudi glavno cesto navezati na avtocestno omrežje. Vemo, da govorim o avtocesti Ormož-Ptuj, ki je razdeljena v treh odsekih. Sedaj sem omenil tretji odsek, ki se potem mora izvesti, se pravi po 25 letu, ne po 27, kakor je bilo zapisano, da malo po domače povem. Ormož, ta avtocesta, ki je že tolikokrat v tem državnem zboru omenjena v tem mandatu, hvala bogu z več strani poslancev in poslank.

In pa seveda okoljevarstveniki so nas opozorili na problem ptičev, ki živijo ob kanalu. In pri pri prvem problemu je, da bi naj te stoletne vode se nekako pojavljale. Seveda ne vemo, kdaj ta stoletna voda nastane, ampak vseeno, ta avtocestni del bi bil pod vodo. Drugi deli so pa, govorimo o ptičih, ki živijo v kanalu in kjer so nas opozarjali, da bi se ti ptiči nekako zaletavali v avtomobile, ki bi vozili po tem delu. In seveda tukaj zdaj sta nastali dve študiji, ki se morata čim prej urediti, se pravi, dati na papir, da potem pridemo do drugega dela odseka Gorišnica Markovci, do vseh prepotrebnih dokumentov, se pravi gradbenega, se pravi se pravi obnovitve tega gradbenega dovoljenja. Rešitve pa so, kolikor so meni znane, da se te stoletne vode bodo regulirale z betonskimi pregradami, da se preprečijo te stoletne vode, in pa drugi del, se pravi, to je drugi problem, s ptiči pa bi se naj, vsi vemo, da ob ob vsaki avtocesti stoji ograja, zaščitna, kjer je nekje višina dva metra, v tem delu pa bi se ta višina dvignila še za dva metra v višino štirih metrov in seveda z bolj pleteno mrežo, ker bi potem ti ptiči nekako prileteli do mreže in ugotovili, da ne morejo skozi, in da bi odleteli in da bi nekako to bilo odmaknjeno od same avtoceste. To sta neka dva problema, ki sta se pojavila v tem drugem delu, in seveda na tem zdaj se čaka, kajti dogovorjeno je bilo nekako iz naših informacij, da se bo meseca maja meseca maja začela izgradnja te avtoceste, prepotrebne, Ormož-Ptuj, vendar zaradi teh dveh problemov in izdelave teh dveh študij se v bistvu premika za dva meseca, kar mislim, da ne glede na 25-letno čakanje te avtoceste še smo veseli, če bo to res v dveh mesecih, da se to začne graditi. To bi bilo, kar se tega tiče, to. Kar se pa tiče severne izgradnje, tega, kar je gospod Rajh povedal, oziroma severne različice S4S5(?) ali ja ali ne, to gre v bistvu za umeščanje v prostor. Še vedno pa smatramo, da je tudi možna kaka južna varianta, ki so zaenkrat enostavno aktualno

zadeve grejo naprej, da se ne bo to vleklo v nedogled, če hočemo seveda neki skladen regionalni razvoj v našem delu Slovenije, Podravje in tako naprej, neki gospodarski razvoj in potem rabimo prepotrebno to izgradnjo teh cest. Toliko z moje strani, hvala lepa za pozornost. Jaz bi prosil, če se navežete, smo pri amandmajih. Naslednji ima besedo Jožef Lenart, izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Torej, amandma, ki je podan k predlogu resolucije o spremembah in dopolnitvah resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa s strani SDS, SMC in Nove Slovenije je dejansko amandma, ki pripomore k izgradnji nujne, jaz pravim nujne ceste, obvoznice Ptuj-Ormož, in sicer kaže tudi na to ta resolucija in ta amandma, ki ga vlagamo, da ima ta minister za infrastrukturo in tudi ta vlada, da iščejo rešitve, ki bodo prispevale k nekako razvoju, enakomernejšemu razvoju regij, in seveda med njimi tudi spodnjega Podravja, kar pomeni, da se s tem amandmajem dejansko spreminja v resoluciji rok letnice, in sicer zaključka izvedbe zadnje etape gradnje ptujsko-ormoške obvoznice. Nekaj od tega je že kolega povedal, ormoški poslanec. In seveda se tako spreminja, da bo sedaj vpisana letnica po 2025, 54. TRAK: (SC) spisana letnica po 2027, zaradi katerih je bilo tudi nekaj bom rekel strahu, panike na našem koncu, ker pač je bilo rečeno, da se takrat, ko se bo zgodila obvoznica od Ormoža pa do Markovec se bo, potem zgodil na Ptuju velik zamašek. Ministra se je to tudi vprašalo s poslanskim vprašanjem in moram reči, da smo z hvaležnostjo slišali odgovor, da ne bo dovolil, da bi se to zgradilo takšen zamašek in da je, potem potrebno to navezavo čim prej dokončati in iz tega naslova ta amandma moram reči, da vsi ptujski pa ormoški poslanci skupaj z gospo Žnidarič se trudimo nekako tudi, da se ne pozabi na to ptujsko-ormoško obvoznico, ki je strateškega pomena za razvoj Spodnjega Podravja rešila pa bo tudi prometne zamaške, zagate na

Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, gospod Mihelič, kolegice in kolegi! Ne pričakujte, da bom dodal kaj novega k amandmaju koalicije. Zgolj bi pozdravil enotni nastop, če smem tako reči lokalnih poslancev, ki zelo dobro poznajo kraje Markovci, Ormož, Ptuj in dovolite mi, da jih naštejem naša kolegica Mojca Žnidarič SMC, naš kolega Jože Lenart SDS in naš kolega Jani Ivanuša SNS. Res pozdravljam ta enotni nastop. Nekako sem dobil eno idejo, čeprav sedaj že vsi vedo, da ta Vlada to Ministrstvo za infrastrukturo se drži slogana »Gradimo Slovenijo«. Če gledam ta amandma bo treba ta slogan opraviti in sicer bi se moral glasiti »Pospešeno gradimo Slovenijo« ravno v tej smeri gre ta amandma in predlog. Predlaga se rok izvedbe za omenjeno cesto iz leta 2027 na 2025 se pravi po letu 2025. Gospod podpredsednik vem, da vam ne bo všeč bilo je nekaj zavajanja mi dovolite samo 20 sekund kolegov iz SAB, ki je sedaj pobegnil in slovenski javnosti, ki itak pozna zadeve, da vlake ne kupuje Vlada, ampak vlake kupujejo za božjo voljo podjetje Slovenske železniške, potniški promet d. o. o. predlagam, da pokliče gospo direktorico. Še eno zavajanje in s tem zaključujem. Pogodba za izvedbo projekta e-vinjete je bila včeraj podpisana, dela že tečejo in državljanke in državljani bomo 1. decembra letos lahko kupili e-vinjete tako kot smo to tudi obljubili.

Naj že takoj na začetku povem, da bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov novelo resolucije podprli prav tako bomo podprli oba amandmaja, ki sta vložena in sicer prvi amandma Poslanske skupine Socialnih demokratov in drugi amandma poslanskih skupin koalicije. S sprejetjem Novele Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometov v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 bomo končno dobili tudi celovito četrto razvojno os. Namreč amandma, ki je bil sprejet na Odboru za infrastrukturo 5. maja, ki sem ga predlagal dodaja idrijsko logaški krak četrte razvojne osi, ki je bil doslej prezrt in se tako ta resolucija usklajuje strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Poleg tega pa ta amandma dodaja tudi dva pomembna projekta na tem odseku četrte razvojne osi in sicer novogradnjo ceste med Cerknem in Hotavljami ter posodobitev ceste Želin Idrija Godovič Logatec z izgradnjo obvoznic v spodnji Idriji, v Hotedršici in seveda tudi nov dostop do avtoceste v Logatcu z izgradnjo obvoznice mimo Gorenjega Logatca. Z amandmajem, ki smo ga pa sedaj predlagali in sicer prvim amandmajem, pa bomo nekako določili tudi začetek in konec četrte razvojne osi. Četrta razvojna os se začenja na mejnem prehodu Robič in gre do Kobarida, sedaj pa ji dodajamo tudi še cestno povezavo od predela Bovca do Kobarida, tako da bo tukaj povezava zahodne Slovenije in Zgornjega Posočja z osrednjo Slovenijo celovita. In potem na koncu te četrte razvojne osi na cerkljansko gorenjskem kraku, pa pri Jeprci, kjer se zdaj končuje, podaljšujemo četrto razvojno os še do Vodic in mislim, da bo to dobra popotnica za nadaljnje projekte na območju četrte razvojne osi. Kot rečeno, v Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo novelo resolucije podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi poleg Boštjana Koražije še kdo razpravljati? (Ne.) Vidim, da ne. Gospod Koražija, izvolite. Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Se bom kar priključil, sicer me je gospod Horvat izločil kot poslanca, ki prihajam iz Ptuja, iz spodnjega Podravja, ampak v redu, jaz bolj združevalno delujem, jaz vas bi vključil, kljub temu, zraven, ker tudi, gledano na vse nas, ki prihajamo iz periferije, pa s tega bolj odrinjenega dela Slovenije, nam tako in drugače ni lahko, pa naj bomo na levi ali pa na desni ali pa na sredini, saj ni pomembno, ker pač ljudje pričakujejo tudi od nas določene rešitve in rezultate in tako je tudi prav. Kar se tiče ptujske obvoznice, smo tudi poslanci konstantno tukaj opozarjali, sploh s Ptuja, mislim, da kar vsi, kolikor se spomnim, je ta problem treba čim prej rešiti, ker ljudje, ki živijo tu, na Ormoški cesti, na Ptuju oziroma s Puhla(?), to je res katastrofalno, za pogledat v živo, ko pride do tega, bom rekel, prometnega čepa oziroma, ko pridejo vsa ta vozila naenkrat, pa se naredijo ti

se tudi odraža na zdravju ljudi, na počutju ljudi in seveda na kvaliteti življenja, s tistega dela Ptuja, kjer živijo. Veseli me, da smo tudi konstantno ptujski poslanci bili zavzeti za to, da se ta ptujska obvoznica oziroma hitra cesta Ormož-Ptuj, kakorkoli, čim prej uvede v, bom rekel, in sprovede iz tega, da čim prej infrastruktura naredi svoje oziroma minister za infrastrukturo naredi svoje. Bi pa rad opozoril glede amandmaja. Zadeva je bila taka, da v osnovi je že bilo prvo napisano, da po letu 2025 in s tem amandmajem v bistvu se spet vračamo nazaj, na že na tisto veljavno resolucijo, na datum veljavne resolucije, kot je že bil. Jaz osebno bi pričakoval tudi v teh resolucijah oziroma tudi bolj določno datume oziroma kar konkretno datume, kdaj se bo začelo oziroma tudi kdaj se bo lahko neka stvar nadaljevala naprej, da ne bomo samo pri resolucijah ostali, ker, področja, s katerega prihajamo, mi poslanci, tega Spodnjega Podravja, pa širše, dejansko nam kaj te resolucije dosti ne pomagajo, če niso potem izvedene oziroma sprovedene v praksi, to, kar je že prej gospod Ljubo Žnidar zelo dobro povedal. In tudi pričakujemo, da bodo rešitve, ki bodo oziroma, ki so že, pa še bodo, res namenjene v dobro ljudi, narave, živali, pa seveda predvsem dobrega počutja in zdravja ljudi, ki živijo na Ptuju in v okolici. Bom podprl seveda amandma, bi pa rad opozoril, da dejansko datum 25. je že bil in zdaj s tem amandmajem gre spet nazaj na ta datum, bi si pa želel, da bi bilo

Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Čisto na kratko. Kolegi Koražiji bi rad povedal, da mogoče gospod Horvat ni namenoma ga izpustil, ker več ali manj, Slovenija je tako majhna dežela, da smo nekako vsi vključeni na tem ali onem projektu.

Vidim, da ne, zato zaključujem razpravo. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanju, pol ure po zaključeni 4. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina dvanajstih poslank in poslancev s prvo podpirano mag. Meiro Hot. Predlog zakona je na 27. seji, 6. maja 2021 obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Edvard Paulič bo predstavil stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Kolegice in kolegi! V LMŠ razumemo živali kot čuteča bitja in kot je naša dolžnost biti sočloveku človek, je naša dolžnost humano ravnati tudi z živalmi ter kar je najpomembneje, višati civilizacijske norme odnosa človek – žival. Slovenija na področju zakonodaje za zaščito živali do danes še ni naredila bistvenega premika in korenito zaostaja za nekaterimi državami Evropske unije. Zakoreninjenost v preživele koncepte odnosa do živali nam je nazorno demonstrirala pristojna Komisija Državnega sveta in nas ponovno skušala zvleči v umetne delitve med podeželjem in tistim kar je mesto. Nekatere izjave državnih svetnikov zavirajo krepitev družbene zavesti o skrbi in zaščiti živali in podžigajo neodgovorna lastništva, ki živalim povzročajo muke ter trpljenje. Na parlamentarnem odboru smo se lahko prepričali s kakšnimi objestnimi ter kruti primeru ravnanja se v družbi še vedno soočajmo. S predlagano novelo bi se torej pridružili državam kjer se dejstvo, da so živali čuteča bitja, v najširšem pomenu besede udejanja v zakonodajnih ureditvah. Tudi zaradi pozitivnih učinkov, ki so jih v teh državah zaznali, na primer ukrep prepovedi privezovanja psov na verige, smo s strani pristojnega ministra Predlog Zakona o zaščiti živali v Državnem zboru pričakovali že prej. Iz tega zornega kota popolnoma razumemo voljo predlagatelja, da kljub vladnemu predlogu novele zakona, ki je sedaj v zakonodajnem postopku, ponudi rešitve, ki bodo pripeljale do boljšega ravnanja z živalmi. Predlagane spremembe Zakona o zaščiti živali pozdravljamo ter podpiramo predvsem v delu, ki odpravlja evtanazijo zdravih živali v zavetiščih, prepoveduje privez psov na verige, širi polje prepovedanih ravnanj ter zaostruje sankcije v primeru zlorab zakona. Pozdravljamo tudi rešitve, ki prinašajo povečan lokalni nadzor nad prosto živečimi mačkami in uvedbo obveznega označevanja mačk ter vpisa njihovih lastnikov v register. V LMŠ obžalujemo, da predlog zakona na matičnem odboru ni bil sprejet, kljub temu pa od začrtanih rešitev tudi v nadalje ne bomo odstopali. Po našem mnenju bi ministrstvo lahko dalo podporo noveli predlagatelja, kasneje pa obširneje in sistemsko zakon dopolnilo ter nadgradilo z ukrepi s katerimi se strinjamo tudi v LMŠ. Zagotovo je še veliko prostora ter načinov kako čim bolj ozavestiti našo družbo za skrb ter zaščito živali, vendar po našem prepričanju prav tako pomembno vlogo igrajo odvračilne sankcije ter učinkovitejši nadzor

Razmisliti moramo tudi o učinkovitejšem nadzoru velikosti pesjakov in ograjenih prostorov ali celo o bolj progresivni ureditvi pravil za postavitev le-teh. Ko se bomo v Državnem zboru kmalu vnovič pogovarjali o spremembah Zakona o zaščiti živali, moramo že pogledovati naprej, zato da pri zaščiti živali ne bomo kot država samo sledilci, ampak vodilni na tem področju.

Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Govora o primerni zakonski zaščiti živali, ki bi Slovenijo uvrščala vsaj v zlato sredino, če ne že med naprednejše evropske države, smo se zadnje leto s strani pristojnih institucij naposlušali na veliko. Toliko, da je danes pravzaprav nenavadno, da še vedno nimamo sprejete ustrezne področne zakonodaje. Potrebe terena bi bolj kot besedo v parlamentu namreč že davno potrebovale jasna zakonska določila, tudi za dvig zavesti celotne družbe, da smo odgovorni poskrbeti za dobrobit živali. Žal je realnost drugačna, politika pa se tudi na tem področju raje ukvarja s tem, čigav, ne pa kakšen predlog zakona je treba podpreti. Zdi se, da je ob vsem svojevrstnem uspeh že sama današnja razprava v parlamentu, si pa drznem trditi, da je bil predlog Socialnih demokrat spodbuda pristojnemu ministrstvu, ko je to po večmesečnih obljubah tik pred obravnavo našega predloga le naredilo tisto, kar se od njega pričakuje in kar od njega pričakuje čedalje večje število ljudi, društev in civilnih iniciativ. Glede na nedavno razpravo na matičnem odboru je predlog ministrstva tudi poglavitni razlog, zakaj Zakon o zaščiti živali, ki smo ga predlagali Socialni demokrati, ni dobil zadostne podpore. Kot poslanko me sicer tovrstno ravnanje v smislu vaš in naš niti ne preseneča, me pa žalosti, kot žalosti mnogo tistih, ki praktično vsakodnevno opozarjajo na kaotično stanje glede pravic živali, da jim ne moremo vsaj pri vsebinah, ki govore o trpljenju, nehumanem ravnanju z živimi bitji, preseči politične in se osredotočiti na vsebinske razloge. Deklarativnih zavez, obljub, visokoletečih besed, kako lahko kot družba napredujemo in se razvijamo le toliko, kolikor smo sposobni poskrbeti za najšibkejše, je bilo sicer že veliko. Kot vedno pa se je zataknilo pri dejanjih, zato resnično upam, da smo s predlogom Zakona o zaščiti živali Socialni demokrati tokrat le premaknili zavest odločevalcev v smer, da deklarativne zaveze ne bodo dovolj. Da bo treba sprejeti konkretne zakonodajne rešitve. Takšne, ki bodo jasno pokazale, kje so meje sprejemljivega in še dopustnega ravnanja z živalmi. Zato smo pripravili jasen nabor konkretnih rešitev, združenih pod en zakon, ki naslavljajo najbolj akutne zakonodajne manke. Rdeča nit in glavno vodilo našega predloga je bilo in ostaja načelo humanega ravnanja, načelo odgovornega lastništva. Zakon v svojih rešitvah prepoveduje usmrtitve živali zaradi pridobivanja kože in krzna. Prepoveduje omejevanje gibanja živali

Nadalje smo v zakon zapisali rešitev, tako imenovano »no kill policy«, kar pomeni prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih. Pri tem pa skrb za zapuščene živali postavljamo kot odgovornost države, ki mora prevzeti del finančnih bremen lokalnih skupnosti, s čimer se bodo razbremenili že tako preobremenjeni proračuni lokalnih skupnosti. Ni korektno, da se breme skrbi za zapuščene živali prevali zgolj in izključno na lokalne skupnosti. Potem pa bi vas vse, ki želite naš zakonodajni predlog zbanalizirati na raven, češ da želimo spreminjati navade, češ da bodo živali imele več pravic od ljudi, da gre za ukrepe, ob katerih si nihče ne bo upal psa dati niti na povodec pa podobno, oziroma prenehajo ter se pozanimajo, kaj dejansko in konkretno zakon predlaga, kajti tovrstne namerne ali nenamerne manipulacije bodo neprimerna dejanja zoper živali samo še dodatno legitimirala. Toleranca družbe se s tem nevarno spušča in to do točka apatije in ignorance do trpljenja živali. Zato naj ponovim še enkrat, s predlaganim zakonom nikomur nismo ničesar jemali, niti nismo želeli spreminjati navad ljudi. Želeli pa smo si, da se naš odnos do živali izkaže kot odnos odgovornega ravnanja, ki temelji na javno definiranih pravicah in dolžnostih. Spoštovani! Čeprav nas žalosti, da zakon o zaščiti živali, ki smo ga predlagali, ni bil sprejet, že danes napovedujemo, da bomo poslanke in poslanci Socialnih demokratov v procesu sprejemanja in oblikovanja zakonske materije, ki jo je pripravilo ministrstvo, aktivno sodelovali z našimi rešitvami, idejami in predlogi. Hvala lepa. Boštjan Koražija bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Pri treh letih smo imeli končno sklep na mizi zakon, ki je za zaščito živali še kako potreben. Predvsem zato, ker bi se s tem zakonom uveljavljalo obvezno čepiranje psov in mačk, prepovedano bi bilo usmrtitev oziroma evtanazija živali zaradi pridobivanja kož in krzna, prepovedano bi bilo namerno omejevanje gibanja živali na način, ki jim lahko povzroči poškodbe, trpljenje in bolečino, prepovedal bi privezovanje psov, prepovedal bi usmrtite zdravih zapuščenih živali v zavetiščih, se pravi /nerazumljivo/ kot že prej omenjeno in določalo bi se tudi dejansko, da zavetišče in občina financirata oskrbo vsak v polovičnem deležu, pa tudi zvišalo bi se kazni, ker mislim, da je že končno tudi čas, da razumemo, da si delimo prostor z živalmi oziroma tudi žival posvojimo oziroma jo sprejmemo k sebi oziroma v svoj dom smo enako odgovorni kot za vsa ostala živa bitja. Kar Kar se tiče tudi razprave na odboru je pač potekala bolj v tej smeri glede, bom rekel, financiranja teh zavetišč in tudi kar je najbolj žalostno, da se je pač stalno izpostavljalo ta aspekt ali bo možno ali ne bo možno, namesto da ti se ukvarjali s tem, da ko govorimo o zavetiščih za živali, to so zavetišča za živali. Se pravi, da jih varujejo, da jim nudijo dom, vsaj začasen

V tem primeru bi tudi pozval vse, ki želite posvojiti živali oziroma kakorkoli želite poskrbeti za živali, pojdite v zavetišča in pomagajte pri tudi skrbi in tudi posvojite žival, če le lahko. V Levici si pač tudi prizadevamo na splošno za etično ravnanje z živalmi, za dosledno zasledovanje njihovih dobrobiti in izogibanju njihovemu nepotrebnemu trpljenju. Se pravi, kot že rečeno, škoda da pač ta zakon ni šel na odboru skozi, da ga tudi koalicijski poslanci niso podprli. Upam pa, glede na to, da je bilo rečeno s strani vlade, da pripravlja že nov zakon oziroma ki bi naj bil kar precej podoben temu, ki je bil predlagan. Upam, da ga bomo lahko še dodatno s kakšnimi novimi zadevami dogradili in upam, da se pač spet v kratkem srečamo na odboru s predlogom novega zakona in da ga boste podprli, da boste tudi razumeli, da nismo sami na tem svetu in da si pač delimo ta prostor z živalmi. Na koncu bi samo še rekel, da ni primerno, da se pač živali imenujejo oziroma da jih poimenujemo s terminom oziroma pojmom, da so zveri. Žal dostikrat ravno človek dokazuje, da bi se tak termin oziroma označba zaslužil. Tako da bodite dobri do živali in bodite dobri do ljudi. Hvala lepa. Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik Državnega zbora. Kolegice in kolegi! Ljudje smo vse bolj občutljivi, ko gre za odnos do živali. res je, da moramo kot človeštvo razmisliti o svojem življenju in prehranjevanju, saj smo s svojim načinom življenja že tako spremenili naravo, da nas to spremenjeno naravno okolje danes že skoraj ogroža. Tudi če človek ne bi postal odgovornejši do naravne okolja tudi, če ne bi prepoznal vrednosti v živalih bomo morali že, zaradi sebe spremeniti odnos do stvarstva, ki je najširši pojem našega življenjskega okolja, žive in nežive narave. Zagotovo je eden delček tega stvarstva tudi skrb in odgovorno lastništvo ter odgovorno ravnanje do živali, njihovih življenjskih razmer in dobrobiti. Vložitev tega zakona skoraj sovpada z vložitvijo zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na kar je opozoril tudi sam minister na seji matičnega odbora. Tako bo vladni zakon v prihodnji dneh na naših klopeh in bo bolj celovito uredil določena področja dobrobiti živali in odnos med človekom in živaljo. Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim. Opozicijski predlog Zakon o zaščiti živali, ki je danes pred nami prihaja kot potreben odziv na očitno ne dovolj zaostrene predpise, kar se odraža v našem vsakdanu v odnosu države ter družbe do živali. Lahko sicer rečemo, da smo kot družba na področju odnosa do živali napredovali, vendar nas številni primeri neprimernega ravnanja na tedenski ravni opozarjajo na dejstvo, da smo še zelo daleč od cilja to je uveljavitev načela humanega ravnanja in odgovornega lastništva. V SMC smo že v preteklosti tako z individualnimi dejanji kot s prizadevanji na političnem parketu večkrat dokazali, da se zavzemamo za večjo zakonsko varnost živali. V prejšnjem mandatu smo s sodelovanjem pristojnih ministrstev omogočili, da je bila na predlog skupine poslank in poslancev sprejeta novela Kazenskega zakonika, s katero smo jasno določili, da je surovo ravnanje, mučenje in organizacija borb z živalmi absolutno nesprejemljivo in nedopustno ter da bodo taka dejanja tudi primerno sankcionirana in sicer ne zgolj kot prekršek, ampak tudi kot kaznivo dejanje. Dotični predlog zakona predlaga več rešitev: prepoved ubijanja živali za namene pridobivanja kož in krzna, jasno definiranje pogojev za privezovanje psov na verige, označevanje pasjih mladičev do osmega tedna starosti in tako dalje. Torej rešitve, katere v SMC podpiramo in jih razumemo kot potrebne z nekaterimi izjemami. Zelo podobne oziroma skoraj enake rešitve pa prinaša tudi vladni Predlog Zakona o zaščiti živali, ki še bolj celovito ureja področje odgovornega lastništva in zapuščenih živali. Dodatno tudi na novo določa nekatere definicije, ko govorimo o nevarni živali, ureja pravno podlago za vzpostavitev in vodenje registra hišnih živali, uvaja potrebo oziroma zahtevo po pridobivanju osnovnih znanj oskrbe živali za tiste, ki prihajajo v stik z njimi po službeni plati in uvaja ukrep pridobitve tega znanja, kadar je s strani lastnikov prepoznano neustrezno ravnanje. Vladni predlog ureja tudi regulacijo pri oglaševanju prodaje in oddaje psov ter določa člen, ki opredeljuje postopke za razglasitev nevarnega psa. Želela bi se navezati še na začetek leta 2020, ko je bila v Državnem zboru s Stvarnopravnim zakonikom uveljavljena nova definicija živali kot čutečih bitij. Z željo opozoriti na številne nedoslednosti pri definiciji živali in dejstvo, da le tak zapis ne bo prinesel normativne izboljšave njihovega položaja smo bili v SMC deležni ne malo ostrih kritik s strani medijev in poslanskih kolegov. Ob tem smo se z zavedanjem, da zgolj definicija živali kot čutečih bitij v Stvarnopravnem zakoniku sama po sebi ne bo prinesla nobenih izboljšav za dobrobit živali, 60. TRAK: (MT) – 14.55 (nadaljevanje) zavzemali za omejitev možnosti zastave in rubeža domačih živali. Slednje smo uzakonili nekaj mesecev nazaj z novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju. Zato naj še enkrat jasno poudarim, naše stališče je bilo in ostaja enako, živali so čuteča bitja in to mora biti zapisano v Zakonu o zaščiti živali, ki kot krovni zakon določa odgovornost ljudi za zaščito živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrobiti. poslanski skupini Stranke modernega centra pozdravljamo vsa prizadevanja za izboljšanje statusa živali, zavzemamo pa se predvsem za celovito ureditev področja, zato bomo svojo podporo namenili vladnemu predlogu zakona o zaščiti živali, ki že čaka na obravnavo v Državnem zboru. Dejstvo je, da je žalostnih zgodb o usodi živali preveč in tudi v Sloveniji nam žal ne uspe znižati števila glob in odločb o odvzemu živali zaradi neprimernega ravnanja.

Skrajni čas je, da spremenimo naš odnos do živali, le tako ne bodo členi zakonov ostali zgolj mrtve črke na papirju. Hvala lepa. Stališče poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil Vojko Starović. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči, spoštovani. SAB smo že marca lani brez pomislekov podpri spremembe stvarno-pravnega zakonika v smeri ločevanja med navadnimi predmeti in živalmi. Dejstvo je, da živali so čuteča bitja. Ta določba je bila pa le prvi korak k izboljšanju njihovega položaja. Že takrat je bilo jasno, da bo treba spremeniti tudi Zakon o zaščiti živali, kar v stranki SAB soglasno podpiramo. Predlog novele Zakona o zaščiti živali, ki ga je v zakonodajni postopek vložila SD naslavlja najbolj izpostavljene manjkajoče dele obstoječe zakonodaje. Novela je med drugim predvidela prepoved evtanazije zdravih zapuščenih živali. Za nas je bistveno, da gredo zakonske spremembe v dobrobit živali, zelo pomembni se nam zdijo prepoved privezovanja na verige, določitev standarda za pesjake, obvezno čipiranje mačk, prepoved usmrtitve zdravih psov v zavetiščih, omejevanje nelegalne prodaje psov iz neprijavljenih vzrej, prav tako močno podpiramo »no kill policy«, ki prepoveduje ubijanje živali za namene pridobivanja kož in krzna. Vse oblike mučenja so za stranko SAB nesprejemljive in kršitelji bi morali biti kaznovani. V poslanski skupni SAB smo predlog zakona na matičnem telesu Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podprli. Z žalostjo pa ugotavljam, da se nekateri poslanci, čeprav niso člani koalicije, podrejajo vladi in da tako omenjenega predloga zakona, ki je dober in gre v smeri dobrobiti živali, soglasno zavrnili na odboru. ker predlog zakona na matičnem delovnem telesu ni bil sprejet, je bila obravnava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali na matičnem delovnem telesu končana. In to je to. Hvala. lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Živimo v državi, kjer so ljudje ob vsakem poročanju o primerih mučenja živali pretreseni in jezni.

Tako jih dojemajo tudi otroci. Z njimi čustvujejo in ob njih odraščajo. So pomemben del otroštva, skorajda vsakega od nas. Če smo bitja sposobna empatije do drugega, nas trpljenje živali ne pusti neprizadete. Danes torej obravnavamo predlog novele Zakona o zaščiti živali, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslank in poslancev. V okviru obravnave tega predloga na delovnem telesu smo slišali različna stališča. Prepričala nas je argumentacija ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je povedal, da ima Vlada že na dnevnem redu svoj predlog zakona, ki celoviteje in širše ureja področje zaščite živali. Prepoved privezovanja psa na verigo kot morda eno od osrednjih točk tega predloga zakona v Poslanski skupini Desus podpiramo. Vemo tudi, da bodo potrebne določene izjeme, na podlagi katerih bodo pod določenimi pogoji ali krajši čas psi lahko tudi privezani. Tudi vladni predlog novele uvaja prepoved privezovanja psov, ki pa za razliko od danes obravnavanega predloga take izjeme določa. Prav tako tudi vladni predlog prepoveduje usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih ter usmrtitev živali za pridobivanje kož ali krzna. Poleg tega predlog, ki ga je pripravilo ministrstvo, prinaša natančnejše določanje sledljivosti izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi. Uvaja še določbe o odgovornem lastništvu mačk, s katerimi se bo zmanjšalo število zapuščenih mačk. Vladni predlog se dotika še področja posedovanja eksotičnih vrst živali, posedovanje teh živali omejuje zaradi zaščite samih živali ali pa tudi zaradi zaščite ljudi in ohranjanja narave. Če se ob tej priložnosti dotaknemo še problematike zavetišč, največ na tem področju lahko naredi vsak posameznik z odgovornim lastništvom ali posvojitvijo zapuščene živali. Če živali ostajajo v zavetiščih predolgo, se pojavi vprašanje kritja stroškov. Zato je seveda potrebno spodbujati zavetišča, da poleg same oskrbe zapuščenih živali vložijo napor tudi v iskanje novih skrbnikov. Torej, ko predloga novele Zakona o zaščiti živali na pristojnem odboru nismo podprli, v Poslanski skupini Desus nismo rekli ne izboljšavam na področju prepovedi mučenja živali. Na naših mizah je že vladni predlog, ki, kot rečeno, celoviteje in širše ureja to področje in ga bomo seveda podprli. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Mag. Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, kolegice in kolegi. Ni slehernega med nami, ki bi nasprotoval dobrobiti živali. Odgovornost za njihovo zaščito, življenje in zdravje nosimo ljudje. Gre preprosto za dolžnost vseh, zlasti pa njihovih skrbnikov, lokalnih skupnosti in države. Predlagane spremembe in dopolnitve, ki sicer na matičnem delovnem telesu niso dobile zadostne večine, sledijo plemenitim ciljem, ki jim je težko oporekati. Sledijo namreč še več dobrobiti in zaščite živali, kot je ta že urejena v veljavnem zakonu. To je jasno razvidno tudi iz dosedanjih stališč zakona, ki do predlaganih sprememb niso izražale velikega nasprotovanja. Zakon na Odboru za kmetijstvo ni prejel zadostne večine, ker je v vmesnem času svoj predlog, podoben današnjemu, pripravila in v parlamentarno proceduro vložila tudi Vlada. Ta naj bi bil v določenih točkah, pravijo, celovitejši kot današnji predlog. V tem delu ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nepovezani poslanci ne nasprotujemo. Primernejša se nam zdi rešitev glede prostovoljnega označevanja mačk. 62. TRAK: (NB) – 15.05 (Nadaljevanje) Nujna obveza označevanja bi pripeljala do težav zlasti na podeželju kjer je velik prosto živečih mačk, njihovi lastniki pa so neznani. Prostovoljno označevanje mačk po naši oceni v ničemer bistveno ne spodkopava njihove dobrobiti in zaščite. Smiseln se zdi tudi predlog glede prepovedi privezovanja psov na verige. Večina preostalih rešitev pa je podobna predlogom današnjega poslanskega zakona in se z njimi strinjamo. Žal še moramo opozoriti, da je koalicija z vladajočo stranko na čelu v stilu lažnih novih na socialnih omrežjih objavljala fotografije in zapise, da se je z blokado dela v Državnem zboru v preteklih tednih preprečilo sprejetje Zakona o zaščiti živali, sami pa so bili tisti, ki so na odboru glasovali proti. Manipulacija torej, zavajanje, sprenevedanje, razumi kdor more. V kratkem bomo ponovno razpravljali in odločali o rešitvah, ki prinašajo večjo dobrobit in zaščito živali, kar v naši poslanski skupini pozdravljamo in ne glede na to, da predmetni zakon danes končuje svojo zakonodajno pot, mu Nepovezani poslanci izražamo svojo podporo.

Hvala lepa. Še enkrat lep pozdrav sem prisotnim v dvorani! Predlog zakona, ki je pred nami, no sicer naj povem, da je zakon padel na matičnem odboru, sicer predlaga nekatere smotrne rešite kot so obvezno čipiranje mačk in psov, prepoved usmrtitve živali za pridobivanje krzna in kož, prepoved priveza psov na verige in podobno. Vseeno pa menimo, da je potrebna celovita sprememba zakona, saj ostaja veliko področij nerešenih. Najprej bi omenil zakonsko ureditev prepovedanih in nevarnih pasem psov. Nujno je namreč prepovedati prosto lastništvo psov nevarnih pasem in strogo omejiti sedanje prosto lastništvo teh pasem. Gre za pasme, ki so kljub vzgoji lahko agresivne in nevarne kot so bulterier, rotvajler, pitbul terier, doge, bul mastifi in podobno. Med tem, ko imajo številne države v svetu zakonsko urejen seznam prepovedanih pasem, v Sloveniji tega zakona in pravega seznama ni. Kot primer lahko navedem Avstrijo in Dansko. Za Avstrijo je na primer za vse pse, ki so na seznamu nevarnih pasem, obvezen izpit, na javnih mestih morajo obvezno nositi nagobčnik in biti ves čas na povodcu. Danska prepoveduje vzrejanje teh pasem in njihovih mešancev, prepovedani so brezpogojno, torej jih uradno ne smeš imeti. Prepoveduje pa kar trinajst To je nujno potrebno, da preprečimo tragedije kakršnim smo bili priča v zadnjih časih. Naslednja zadeva so pasji boji. Gre za namensko, načrtno mučenje živali. Psi živijo v neprimernih pogojih, trenirajo jih na krute načine nato pa se morajo med seboj boriti tudi do smrti. Tudi na tem področju bi bilo treba zadeve zaostriti. Opozoril bi še na eno zadevo in sicer na težave potepuških psov. Poraja se namreč vprašanje kam z njimi in kako preprečiti tragedijo, ko krdelo napade naključne mimoidoče. Vsi vemo kakšno je stanje na primer v Republiki Srbiji. Potepuški psi so povsod kamor pogledamo. Težava je, da so v krdelih in da znajo biti izjemno agresivni in napadalni. Urediti bi bilo potrebno tudi področje zakola govedi za domačo rabo. Zakol goveda in kopitarjev za lastno domačo uporabo izven klavnice namreč po sedanjem zakonu ni mogoče, kar pa po našem mnenju ni ustrezno, kmetje imajo namreč s tem ogromno logističnih težav in finančnih posledic. To je le nekaj primerov in še bi jih lahko našteval zakaj spremembe ki so pred nami niso dovolj in zakaj je potrebna sprememba celotnega zakona. Hvala lepa za vašo pozornost. hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009, Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 75. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15.40. glasovanje zbor o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 20. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga Sklepa o soglasju o Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, ki se glasi: »Državni zbor daje soglasje k Pravilniku o sofinanciranju izvajanje letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 17. 12. 2020.« Glasujemo.

(Za je glasovalo 70.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je tretja obravnava Predloga zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v okviru skrajšanega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada niste opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev v okviru skrajšanega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker k amandmaji h končni določbi niso bili vloženi prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev v okviru skrajšanega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandma in ker amandmaji k predhodni in končni določbi niso bili vloženi prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodatno vrednost je primeren za nadaljnjo obravnavo.«

Nadaljujemo s prekinjeno 18. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 28. 5. 2021. Najprej odločamo o amandmaju Poslanske skupine SD k prilogi 1. cestni promet pod številko 1. 64.

Prehajamo na odločanje o predlogu resolucije v celoti. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja sprejetega na matičnem delovnem telesu oziroma amandmajev sprejetih na seji zbor predlog resolucije neusklajen. Glasujemo. Hvala.

Uradni prečiščeni besedili je pripravila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora in ju zbor potrdi brez razprave. Najprej prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: »Potrdi se uradno prečiščeno besedilo Zakona o tujcih.« Glasujemo.

proti nihče. (Za je glasovalo 66.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zbor uradno prečiščeno besedilo navedenega zakona potrdil. Prehajamo še na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: »Potrdi se uradno prečiščeno besedilo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.« Glasujemo.

(Za je glasovalo 66.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zbor uradno prečiščeno besedilo navedenega zakona potrdil. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Vlada predlaga Državnemu zboru, da za člane strokovnega sveta Agencije za zavarovanje in nadzor za dobo 6 let imenuje mag. Andreja Zupančiča, Petra Papeža in Aleksandra Volaša. Za dopolnilno obrazložitev predloga za imenovanje dajem besedo predstavniku Vlade.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor je poleg direktorja eden od organov agencije, njegove pristojnosti so določene v Zakonu o zavarovalništvu. Strokovni svet tako odloča o dovoljenih in soglasjih v posameznih zadevah, poleg tega sprejema predpisa iz svoje pristojnosti ter poslovnik agencije. pristojnost strokovnega sveta sodi tudi sprejem poročila o stanju na področju zavarovalništva, letni načrt strokovnih služb agencije, letno poročilo o delu agencije ter sprejem tarife. V skladu z Zakonom o zavarovalništvu člane strokovnega sveta imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije, in sicer z obdobje 6 let. Dvema članoma strokovnega sveta agencije poteče mandat 8. 6. 2021. Ker trenutno strokovni svet agencije šteje štiri člane Vlada Republike Slovenije predlaga tudi imenovanje tretjega člana, da bo strokovni svet sestavljalo pet članov, kot to omogoča zakon. Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru predlaga, da za člane strokovnega sveta imenuje Andreja Zupančiča, Petra Papeža in Aleksandra Volaša. Andrej Zupančič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je zaposlen na AZN od leta 2012 dalje. Od leta 2015 je tudi član strokovnega sveta AZN in predsednik senata pri vodenju postopkov in odločanje v posameznih zadevah. 65. TRAK: (IP) – 15.50 (nadaljevanje) Peter Papež je po izobrazbi magister prava, ki je delovne izkušnje pridobival tudi v eni od slovenskih zavarovalnic. Aleksander Volaš je strokovnjak s področja financ, ki je delovne izkušnje pridobil na področju turizma, kjer je deloval na področju financ, računovodstva in kontrolinga. Glede na to, da so predlagani kandidati strokovnjaki s področja zavarovalništva oziroma financ, bi njihovo imenovanje pripomoglo k strokovnemu opravljanju nalog s strokovnega sveta agencije. Na podlagi navedenega Vlada Državnemu zboru RS predlaga, da za člane strokovnega sveta potrdi Andreja Zupančiča, Petra Papeža in Aleksandra Volaša. Hvala. Hvala lepa. Zahvaljujem se mag. Maji Hostnik Kališek, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala in predložila predlog sklepa. Prehajamo na razpravo. Želi besedo predstavnik Vlade? (Ne.) Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se člane strokovnega sveta Agencije za zavarovanje in nadzor za dobo šestih let imenuje mag. Andrej Zupančič, Peter Papež in Aleksander Volaš. Mandat jim začne teči 9. 6. 2021. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo predlogov za izvolitev sodniških funkcij na sodniški mesti okrožnih sodnikov na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predloga za izvolitev Damjana Šavrona in Jureta Turka v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnikov na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Predloge je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Najprej prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani izvoli Damjan Šavron. Glasujemo.

Prehajamo še na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani izvoli Jure Turk. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo predloga za izvolitev na sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na okrožnem sodišču v Novi Gorici. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Aleša Batističa na sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim so sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici izvoli Aleš Batistič.

75, proti 1. (Za je glasovalo 75.)(Proti 1.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člane Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije za dobo petih let izmed predstavnikov potrošniških reprezentativnih invalidskih organizacij na predlog nacionalnega sveta invalidskih organizacij in izobraževalnih institucij imenujejo dr. Andrej Brodnik, dr. Dušan Caf, Boštjan Okorn in Blaž Urbanč. Izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij pa Mladen Bjelac, Aleksander Bucik, Valerij Grašič, Davorin Kopše, mag. Miloš Protić, mag. Tomaž Slokar in dr. Jurij Franc Tasič. Mandat jim začne teči 24. 6. 2021. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa, s katerim se za člana Programskega sveta RTV Slovenija na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija imenuje Ivan Kramberger in sicer za čas do izteka mandata članov, imenovanih s sklepom o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija z dne 14. 12. 2017. Ob tem vas obveščam, da bo na podlagi devetega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sklep sprejet, če bo zanj glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. Glasujemo.

34. (Za je glasovalo 46.) (Proti 34.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članom Nadzornega sveta RTV Slovenija. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članu je v obravnavo Državnemu zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Andrej Grah Whatmough je namreč 23. aprila 2021 Državnemu zboru predložil izjavo o odstopu z mesta člana Nadzornega sveta RTV Slovenija, saj je bil imenovan za generalnega direktorja RTV Slovenija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa, s katerim se ugotovi, da je Andrej Grah Whatmough podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta RTV Slovenija zaradi začetka izvrševanja mandata generalnega direktorja RTV Slovenija s 25. 4. 2021, zato mu je na podlagi sedmega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 26. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija prenehal mandat člana Nadzornega sveta RTV Slovenija. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi nedopustnega političnega vmešavanja v delo Policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije.

o spremembah sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila mandatno volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o spremembah sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije.

domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o spremembah sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo.

Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o spremembi sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo.

(Za je glasovalo 84.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja 14 pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o spremembah sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo.

za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o spremembi sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o spremembah sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o spremembah sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB, Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa o spremembah sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije.

Predlog sklepa ste v obravnavo zboru predložili Poslanska skupina Nepovezanih poslancev in Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Odboru za zunanje zadeve preneha funkcija podpredsedniku Marijanu Pojbiču za podpredsednika pa se imenuje mag. Branislav Rajić. V Odboru za obrambo preneha funkcija podpredsednici Mateji Udovč za podpredsednika pa se imenuje Jurij Lep. V Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide pa preneha funkcija podpredsednici Mojci Žnidarič za podpredsednika pa se imenuje Marijan Pojbič.« Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na obravnavo predloga razrešitve predsednika Državnega zbora, gospoda Igorja Zorčiča. Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora je v obravnavo zboru predložila skupina 38 poslank in poslancev, s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Za predstavitev mnenja dajem besedo predsedniku Državnega zbora gospodu Igorju Zorčiču. Izvolite. Spoštovani kolegice in kolegi. Minila sta dva meseca od izstopa Nepovezanih poslancev iz SMC in prvega neuspelega poskusa koalicije, da prevzame vodenje Državnega zbora. V tem času vladajoča koalicija ni skrivala želje, da za vsako ceno prevzame nadzor nad vodenjem parlamenta in se še bolj utrdi v ideološkem in strankarsko ozkem opredeljenem vodenju države po meri največje koalicijske stranke SDS. Ti poskusi so šli od javnih in zasebnih pritiskov name do prepričevanj k odstopu podkrepljeni z bianco podpisi poslancev z velikodušnimi ponudbami o častnem odstopu in podobno. Koliko je tej koaliciji pomembna čast političnih nasprotnikov najbolje kaže njihov odnos do lastnih ljudi, do poslancev in ministrov, ki si upajo vsaj malo upreti volji predsednika največje koalicijske stranke. Včeraj smo videli še enega izmed zgovornih primerov, ko je zaradi nezakonitega ravnanja predsednik Vlade in neposrednih napadov na samostojnost pravosodne veje oblasti odstopila ministra za pravosodje, medtem ko se predsednik njene lastne stranke niti za hip ni postavil na njeno strani in se je na vse mogoče načine trudil opravičiti vzrok, s katero so jo prisili v odstop. Sam to funkcijo predsednika Državnega zbora, ki mi je bila zaupana ves čas izvajam odgovorno z zavedanjem o pomenu dela Državnega zbora za to državo. Kot sem omenil že pred časom torej, ko smo govorili pri prvem poizkusu razrešitve je preteklo obdobje bilo pestro ne samo za koalicijo tudi za opozicijo in predvsem za mesto predsednika Državnega zbora namreč konflikt, ki je nastal v družbi in kateremu je v veliki meri botrovalo delovanje koalicije, čeprav je bilo dogovorjeno drugače se je preselil tudi v našo hišo. Ni bilo vse idealno pa vendarle danes se dotikamo enega posebnega vprašanja. Dotikamo se vprašanja kakšna naj bo funkcija predsednika Državnega zbora v prihodnje. Dotikamo se vprašanja

ki jo sicer zasede neka večina ob nastopu mandata, ki v skladu z Ustavo in drugimi pravili potem imenuje tudi druge funkcionarje, predsednika vlade, ministre in podobno. Če pa pade število koalicijskih poslancev pod večino pa je seveda na mestu vprašanje ali funkcijo dodeliti manjšinski koaliciji ali ne. V tujini poznamo več različnih praks. Jaz mislim, da je na mestu tista praksa, ki zagotavlja pravzaprav nekakšno neodvisnost in stalnost vodenja Državnega zbora. Namreč, predvsem v našem sistemu se lahko zgodi to, da tudi po razrešitvi predsednika Državnega zbora manjšinska koalicija ne bo uspela dobiti dovolj glasov za imenovanje novega. Torej, danes se dotikamo pomembnega vprašanja kam predsednika Državnega zbora, to funkcijo, uvrstiti glede na naš ustavnopravni sistem. Jaz sem prepričan, da bi morali slediti temu čemur sledijo v tujini, na primer v Italiji, kjer koalicija, ko je izgubila enkrat večino ali pa ko je predsednik državnega zbora oziroma njihove skupščine prešel v opozicijske vrste, kjer je ohranil to funkcijo kljub temu, da ga je takratna koalicija koalicija Berlusconija želela zamenjati. Skratka, danes se dotikamo nekega pomembnega vprašanja. Jaz mislim, da ne gre tu za mene osebno. Gre za to, kam bomo ta državni zbor usmerili v prihodnje. Ali bo to orodje vlade ali bo to orodje predsednika vlade ali pa bomo toliko samostojni, da se bomo sami o tem odločili. Hvala lepa. Uvodna obrazložitev je bila 5 minut, gospa Anja Bah Žibert, ne 6 minut. Dajmo malo spremljati. Spoštovani kolegi iz SDS, lepo vas prosim, ura se je odštevala od 5 minut dol, tako da je imel predsednik Državnega zbora na voljo 5 minut, tako kot boste imeli na voljo 5 minut tudi vi. Ne razumem v čem je problem. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo dobi gospa Janja Sluga. Predstavila bo stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev. Izvolite. Spoštovani kolega Zorčič! Kolegice in kolegi! Po prvem propadu koalicijske iniciative za zamenjavo predsednika Državnega zbora smo seveda vsi skupaj pričakovali ponoven poskus. Lakota te vlade po nadzoru in vmešavanju v delo preostalih vej oblasti v Sloveniji, ki naj bi delovale samostojno in neodvisno je pač prevelika. Pri tem je povsem nepomembno, da kolega Zorčič vodi ta državni zbor profesionalno in korektno. Seveda pa ne pristaja na to, da bi najvišje zakonodajno telo v državi postalo molčeči potrjevalec odločitev in diktatu predsednika vlade in njegovih podrejenih. V zadnjih tednih smo veliko poslušali o parlamentarni tradiciji v Sloveniji. Pogosto takrat, ko je sedanja manjšinska vladna koalicija pozivala predsednika državnega zbora k odstopu, saj za razrešitev ni imela zadostnega števila glasov. parlamentarna tradicija v Sloveniji izhaja iz določil Poslovnika. Predsednika Državnega zbora je vedno izvolila absolutna večina vseh poslancev. Z več kot 46 glasovi je bil izvoljen tudi kolega Igor Zorčič. Sedanja manjšinska vladna koalicija pa ima v državnem zboru uradno 38 poslancev. Zato seveda poskusi medijskih spinov in pritiskov s pozivi k odstopu. Seveda pa je bilo po vladnem porazu z neuspelim poskusom razrešitve pričakovati stopnjevanje pritiskov na tiste poslance, ki uradno niso člani koalicije.

Želja po nadaljnjem vladanju je premočna za takšen manever, da bi ga lahko s strani Vlade oziroma njenega predsednika dejansko tudi pričakovali. Vodja Poslanske skupine SDS je prejšnje dni omenjal, da se morajo pred glasovanjem prešteti. Res je. Šteli bomo tudi mi, in štela bo slovenska javnost. Po današnjem glasovanju bo povsem jasno, kdo je član koalicije tega predsednika Vlade in kdo smo opozicija v Državnem zboru. Če bo predlog za razrešitev dobil 46 glasov, imamo torej v Državnem zboru novo koalicijo. In temu primerno bo potrebno urediti razmerja med opozicijo in koalicijo in s tem razdeliti tudi mesta v delovnih telesih, predvsem v tistih, katerih po poslovniku ima večino opozicija zaradi nujnosti nadzora nad delom Vlade. Predsednika Državnega zbora izvoli ali razreši najmanj 46 poslancev. To je slovenska parlamentarna tradicija in določilo poslovnika, v skladu s katerim moramo delovati, zato poslanci Poslanske skupine nepovezanih poslancev predloga uradno manjšinske koalicije z 38 poslanci za razrešitev predsednika Državnega zbora ne bomo podprli. Predvsem pa zato, da pomagamo ohraniti samostojnost in neodvisnost delovanja zakonodajne veje oblasti, ki nam jo nalaga Ustava Republike Slovenije in ki jo skozi svojo podobo prezentira predsednik Igor Zorčič, in to ne le v zadnjih dveh mesecih, temveč od prvega dne njegovega imenovanja. Kolega Zorčič je že ob prvem poskusu svoje razrešitve dejal naslednje, citiram: »Naj vas ne obremenjujem z razlogi, zakaj sem izstopil iz koalicijske stranke. Eden od teh je, da Vlada ignorira zakone, ki jih sprejemamo v tej hiši, naj bo to PKP 7, Zakon o Slovenski tiskovni agenciji ali Zakon o državnem tožilstvu. Skratka, kot predsednik Državnega zbora tega nisem mogel mirno gledati in prenašati in sem zato potegnil določene konsekvence / znak za konec razprave/, tudi če bom moral zaradi tega zapustiti funkcijo predsednika Državnega zbora.« Konec citata. Če bo kolega Zorčič danes razrešen zaradi spoštovanja načela delitve oblasti in pravne države ter vladavine prava, bo to slaba popotnica za podobo dobro delujoče in napredne parlamentarne demokracije Republike Slovenije. Zato naj tudi danes znova / znak za Hvala lepa. Gospod Danijel Krivec bo predstavil stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica, spoštovani predsednik, kolegice in kolegi. Zdaj smo pred nekim dejstvom, ko imamo na tapeti razrešitev predsednika Državnega zbora in to, moram reči, da se prvič dogaja v parlamentarni zgodovini tega parlamenta. Vedno do sedaj se je predsednik Državnega zbora takrat, ko je nastopila okoliščina, pred katero smo sedaj, odstopil. Tokrat smo prvič pred razrešitvijo najvišjega, bi rekel, poslanca v Državnem zboru, ki pač dosedanje prakse tega parlamentarizma na nek način ne spoštuje. Prvi poskus je bil neuspešen, tega se zavedamo, mogoče so nekateri pričakovali, da bo v vmesnem obdobju gospod Zorčič postal nek, bi rekel, mediator med koalicijo, opozicijo, kot nepovezani poslanec. Vendar nas je na žalost vsaj v koaliciji precej razočaral s svojimi, bi rekel, posredovanji, ki so se izkazale zelo pristranske v smeri sodelovanja oziroma podpore samo opozicijskim strankam. Verjetno vsi, ki smo v Državnem zboru, pričakujemo, da je najvišji med nami na nek način nevtralen, ne pa da se na tako izrazit način postavi na eno stran. tem moram reči, da je tudi mene osebno precej razočaral, kajti poznam ga kot korektnega in razumnega človeka in mojega zaupanja nima pa tudi zaupanja naše poslanske skupine, zato seveda bomo mi njegovo razrešitev podprli. PODPRESEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine LMŠ bo predstavil gospod Brane Golubović. Izvolite.

Hvala lepa podpredsednica in vse najboljše. Spoštovani kolegice in kolegi! Včeraj, prejšnji teden, zadnji mesec lahko vidimo, da ta Vlada, ta vladna koalicija, oblast, državo, konec koncev tudi ljudi vidi kot svojo last. To pa je tisto nasprotje od tega kar v LMŠ in opoziciji vidimo. Vidimo ko prevzameš oblast, da opravljaš z državo v imenu vseh ljudi, tistih ki so te volili in tistih, ki te niso volili, tistih ki niso šli niti na volitve, v imenu vseh odgovorno. Ampak ker ta Vlada oblast jemlje kot svojo last, se tudi seveda boji ljudi. In danes smo lahko priča veliki sramoti, ko se z ograjami ograjujejo vse državne inštitucije, razlog je, da ne bi prišlo do napada ljudi. Se mi zavedamo kaj delate. Ti ljudje so te inštitucije, državne. Ti ljudje so ta država, mi samo začasno zastopamo te ljudi. Vlada, parlamentarci pridejo in gredo, država ostane. In država in državne inštitucije niso nikogaršnja last, še posebej pa ne od Vlade. Danes je bolj vprašanje kdo bo pred tem vladnim rušenjem, razgradnjo pravne države branil državo. V kolikor se bo izkazalo, da 46 poslank in poslancev glasuje za razrešitev predsednika Državnega zbora in seveda potem tudi izvoli svojega predsednika Državnega zbora, potem, tako kot je bilo že rečeno, imamo novo koalicijo v temu Državnemu zboru, potrjeno, ne samo z dejanjem in ravnanjem, ampak tudi z glasovi in temu primerno bo potrebno razdeliti tudi mesta mesta v delovnih telesih. Na primer v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, tam po Ustavi in pa Poslovniku in pa v zakonu mora imeti tam večino opozicija, ker nadzira oblast. ne da kličete pavzo oziroma prekinitev, ker nimate dovolj glasov, ker mora Zmago Jelinčič še priti. Nima opozicija dovolj glasov. Vse to je sprenevedanje in to kar delate, kolegice in kolegi iz SDS, je tisto kar sem povedal v uvodu, vi oblast jemljete kot svojo last in vi ta Državni zbor, to funkcijo predsednika Državnega zbora jemljete kot svojo last. Če boste izbrali 46 glasov, potem boste dobili predsednika Državnega zbora, kdorkoli to že bo, ampak s tem boste tudi potrdili novo koalicijo. Večkrat smo slišali v temu Državnemu zboru v izjavah, da mora koalicija imeti predsednika Državnega zbora. Okej, vemo pa, da vsaka koalicija, če želi imeti Vlado in pa predsednika Državnega zbora mora imeti 46 glasov. Torej, če bo danes 46 glasov za novega predsednika Državnega zbora in za razrešitev gospoda Zorčiča, potem imamo novo koalicijo in nehajte se sprenevedati. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Matjaž Han, predstavil bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite.

alarmi, ki so jih povzročili in jih povzroča vladajoča koalicija, ki se jim reče SDS, SMC, NSi, DeSUS in SNS. Veste morda ni politiku potrebno slišati ali pa poslušati drugega politika, vendar pa velja to za tiste, ki menijo, da gre v politiki le za to, da se vsakemu njegova stališča zdijo edino prava in edino verodostojna. Kljub vsemu pa ima ta politika in hvala bogu še vendarle neke zakonitosti kot jih ima verjetno vsak mehanizem, ko ima neko stikalo za »bremzo«! in za gas oziroma za pospešek in zavoro. Politika bi tudi morala vedeti kje je ta zavora. Vam bom povedal kje je ta zavora. Ta zavora je ji lahko rečemo zakon, tej zavori lahko rečemo Ustava tej zavori lahko rečemo Poslovnik, če že dragi moji navaden zdrav razum ne zadostuje. Prišlo je tako daleč, da vladajoča koalicija to zavoro preprosto ignorira. To bom rekel z enim primerom, ko zaradi političnih zamer do ljudi, ki so šli ven iz koalicije v bistvu jim ne priznate glasovalnih pravic, pravic nekaterim poslancem pa se nič ne naredi. Prišlo je tako daleč, da vladajoča koalicija ravna v bistvu z ljudmi, ki so šli iz koalicije kot z odpadniki in jih v bistvu odrežete od ključnih zakonodajnih procesov. Lahko rečem Dani vem, da je nervoza malo večja, da je parlament, za to vladajočo koalicijo postal kot neka arena. Arena brez vsebine. V bistvu, ampak stalno predstavil, da se išče eden, dva, trije poslanci, da se zakoni, ideje izglasujejo to je ratalo problem, ampak za to koalicijo to ne pomeni nič. Koalicija se obnaša kot, da je vse v najlepšem redu in kot da nismo priča ne parlamentarni krizi in od včeraj tudi ne vladni krizi pa bom na tem mestu, spoštovane poslanke in poslanci, nehal, ker danes veste bi bilo dobro, da poslanci ne govorimo veliko saj veliko tudi nismo govorili, ker naj imajo danes besedo ljudje, ki se bodo zbrali zunaj teh prostorov in mislim, da jih bo več 10 tisoč in je prav, da jih poslanke in poslanci slišimo in da jih predvsem poslušamo. Socialni…

Hvala lepa. Jaz res vljudno prosim iz tega mesta vse poslance, da pustite, da predstavniki poslanskih skupin v miru povedo svoje stališče, tudi vi gospa Anja Bah Žibert. Hvala za spoštovanje. Gospod dr. Matej Tašner Vatovec bo povedal stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. (PS Levica): Hvala, podpredsednica. Današnje glasovanje je že drugo v par mesecih o razrešitvi predsednika Državnega zbora ni glasovanje o Igorju Zorčiču osebno vsaj mi v Levici tega ne vidimo tako. je na neki način simbolno glasovanje, glasovanje o tem kaj je Državni zbor. Sedaj ob vsem tem, ko poslušamo, da pač predsedniku Državnega zbora pripada koaliciji, da je to funkcija, ki mora biti pod nadzorom koalicije smo že slišali danes nima velike utemeljitve je pa res, da si ta koalicija tako predstavlja to državo. Tako si jo predstavlja v vladi, kjer smo videli, kakšen je popoln nadzor, ne, tudi nad koalicijskimi strankami. Tako si jo zamišljajo v sodstvu ali pa v pravosodju, ne, včeraj ste lahko videli de facto odprtje nove fronte s tožilstvom in sodstvom širše. In tako si seveda predstavljajo tudi vlogo Državnega zbora. Institucije, ki bi po podobi te koalicije oziroma predvsem SDS morala biti poslušna, podrejena in delovati zgolj kot zelo dobro naoljen glasovalni stroj za koalicijo. Koalicijo, ki v tem trenutku na papirju šteje 38 glasov. Večkrat smo v zadnjih tednih videli, da ta državni zbor nima več prepričljive večine, ne na eni, ne na drugi strani. Videli smo, da ima zaradi tega tudi koalicija težave in da potrebuje podporo vsaj še dveh poslanskih skupin, pa še kakšnega poslanca za to, da zagotovi ustrezno ustrezno večino za določene rešitve. Zato je današnje glasovanje o razrešitvi predsednika Državnega zbora glasovanje, ki je seveda na nek način zelo umestno za to dvorano, ki je v zadnjem času postala na nek način arena. Arena številnih bojev, arena, ki jo bodo danes spremljali in pozorno opazovali tudi številni ljudje, ki se z delom te vlade ne strinjajo. 70 % je približno takšnih, ki te vlade ne podpira. Ti ljudje se bodo zbrali danes tudi pred zgradbo Državnega zbora in ti ljudje imajo uprte oči predvsem v Državni zbor. Zato, ker ga po eni strani vidijo kot deloma še prostor, v katerem je možno doseči, da ta vlada odide. Seveda nimajo velikih upov o tem, da bi prostor bil še vedno nek prostor demokracije, tega se seveda vsi zavedamo, da je dobro leto vladavine SDS močno razkrajalo, ne samo vseh ostalih državnih inštitucij, ampak tudi Državni zbor, Naj samo omenim, da še vedno imamo število delovnih teles v tem Državnem zboru, ki niti približno ne odražajo dejanskih razmerij v parlamentu, kjer si koalicija na silo zagotavlja večino v nasprotju z vsakršno matematiko. Je pa, so pa te oči uprte v nekaj posameznih poslancev, v nekaj poslanskih skupin, ki imajo moč, da ohranijo integriteto tega Državnega zbora, ki imajo moč, da rečejo ne pri današnjem glasovanju in ki imajo moč, da postopoma rečejo ne temu, kar se dogaja trenutno v Republiki Sloveniji pod vlado SDS, NSi in SMC. Jaz danes kot predstavnik poslanske skupine Levica lahko povem, da seveda te razrešitve nikakor ne bomo podprli, ker jo gledamo kot vprašanje obstoja nekih minimalnih demokratičnih standardov v tem Državnem zboru. Tisti, ki jo bo, bo pa na koncu seveda moral odgovarjati, prej ali slej, predvsem ljudem, ki imajo v tej državi oblast, in se tudi soočiti s tem, zakaj ga je strah ljudi. Zakaj ga je strah povedati, da ta situacija trenutno ne pelje več nikamor in zakaj bi bilo najboljše, da bi šli že ta trenutek na volitve. Do takrat pa morate seveda sami pri sebi ugotoviti, katera je prava stran. Hvala lepa. Gospod Aleksander Reberšek bo predstavil stališče poslanske skupine NSi. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Igor Zorčič je bil za predsednika Državnega zbora Republike Slovenije izvoljen 5. marca lani, ko se je oblikovala nova koalicija, ki smo jo v Državnem zboru sestavljale poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SMC in DeSUS. Izvolitev poslanca Igorja Zorčiča na mesto predsednika Državnega zbora je torej temeljila na sodelovanju SMC oziroma na njegovem sodelovanju v koaliciji. 26. marca letos pa se je spremenila sestava koalicijske poslanske skupine SMC. Dosedanji predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je skupaj z dvema drugima poslancema izstopil iz koalicijske poslanske skupine Stranke modernega centra. Ustanovljena je bila nova poslanska skupina nepovezanih poslancev, ki ni del vladne koalicije. V slovenskem parlamentarnem sistemu je povsem običajno, da predsednik Državnega zbora prihaja iz vrst koalicijskih poslancev. Ta običaj je že trdno zasidran v prakso slovenske parlamentarne demokracije. Upoštevajo ga tako levosredinske, kot desnosredinske koalicijske poslanske skupine, 74. TRAK: (IP) – 16.35 je torej pričakovano, da mesto predsednika Državnega zbora zasede drug poslanec iz vrst koalicijskih poslanskih skupin. V prejšnjem tednu smo lahko spremljali tudi zgodovinski primer, ko je predsednik Državnega zbora glasoval proti dnevnemu redu, ki ga je sam predlagal. S tem je blokiral izvedbo redne seje in sprejem zakonov, ki bi številnim državljankam in državljanom izboljšali pogoje za življenje. Ne glede na vse, se na tem mestu v imenu poslanske skupine Nova Slovenija Igorju Zorčiču zahvaljujem za opravljeno delo ter za korektno sodelovanje v preteklosti. Hvala lepa. Gospod Gregor Perič bo predstavil stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. GREGOR Spoštovani, lep pozdrav. Danes ponovno odločamo o razrešitvi poslanskega kolega, predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča. 30. marca nismo imeli pripomb na njegovo delo, danes svoje stališče dopolnimo vsaj v delu, ki se nanaša na nedavni poskus blokade dela Državnega zbora, v kateri je sodeloval tudi predsednik Državnega zbora in ki bi po svoji funkciji moral biti predsednik vseh, ki tvorimo ta zbor, in ne zgolj skupine, ki je na nek način čedalje bolj zagrenjena. Obžalujemo, da smo se znašli v situaciji, kjer so politične razmere tudi v Državnem zboru takšne, kakršne so. Da nam povzročajo več težav kot nam lajšajo delo. Zdi se, da se nekateri še dodatno drvijo po poti, nekateri si torej medsebojno še dodatno onemogočamo delo. Kot smo že marca povedali, se je pred dvema letoma štelo za nekakšen višek demokratičnosti, če imamo manjšinsko vlado, in da je potrebno ta razmerja gojiti in vložiti ogromno energije in usklajevanja v doseganje soglasij ter kompromisov. Razen kadar je predsednik Vlade Janez Janša. Ali kako, kolegi poslanci? Še vedno se ohranja neko mnenje, da aktualna, po mnenju nekaterih tudi manjšinska vlada, nima več iste definicije, kot jo je imela pred dvema letoma. Da nima več zadosti glasov in je treba iti avtomatično na volitve. Pa vendar, zadosti glasov in podpore nima niti predsednik Državnega zbora Igor Zorčič. Zaradi tega se vodje poslanskih skupin opozicije poslužujete obstrukcije in onemogočate nekaterim vašim poslancem izvajanje njihove ustavne pravice, ker preprosto veste, da so tudi v vaših vrstah takšni, ki bi razrešitev Igorja Zorčiča podprli. Zato ste tako ravnali že marca. Danes ne gre torej toliko za oceno dela predsednika Državnega zbora, gre za merjenje moči in poustvarjanje resnice v tem procesu tehtanja moči ter iskanje nove, morda tudi namišljene večine v tem parlamentu. Vsaka večina v parlamentu je do sedaj izvolila predsednika Državnega zbora. Ko te iste večine ni bilo več, je predsednik Državnega zbora odstopil. Večina v Državnem zboru, katera koli že ta je, bo danes odločala o razrešitvi aktualnega predsednika Državnega zbora in morda odločala tudi o imenovanju drugega predsednika Državnega zbora. In to je praksa, ki je nismo uveljavili v tem sklicu parlamenta ne pod mandatarstvom Janeza Janše ne pod mandatarstvom Marjana Šarca. To je nek standard, ki smo ga uveljavili že pred časom in ne velja samo v Sloveniji, ampak širše v zahodnih demokracijah. Gre za preverjene standarde, ki imajo za seboj neko logiko, ki za seboj prinašajo tudi neko minimalno stopnjo potrebnega sodelovanja, tudi med predsednikom Vlade in predsednikom Državnega zbora. Sodelovanje pa seveda mora biti obojestransko. Ampak ali lahko z gotovostjo trdite, da cenjeni predsednik Državnega zbora premore vsaj minimalno stopnjo pripravljenosti za sodelovanje z aktualno Vlado? Ne. Ne morete. Njegova zadnja dejanja, zaradi katerih je bil ogrožen zakonodajni postopek nekaterih zakonov, ki so izjemnega pomena za nekatere ranljive družbene skupine,

In tudi zaradi tega bi moral predsednik državnega zbora odstopiti, ker mi bomo danes v poslanski skupini Stranke modernega centra predlog za njegovo razrešitev podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kot zadnja bo gospa Maša Kociper predstavila stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Prvi poskus razrešitve sedanjega predsednika Igorja Zorčiča je bil jasen pokazatelj, da vladajoča koalicija nima potrebne večine glasov. Spodleteli poskus konec marca je zatresel koalicijsko obzidje in napovedal, da koalicijo pri vsakem pomembnejšem glasovanju čaka preštevanje in iskanje potrebne podpore. Toda v mesecu maju se je izkazalo, da težave nastopijo že pri potrjevanju navadnega dnevnega reda seje. Na videz samoumevna potrditev, ki ni bila izglasovana, je vidno presenetila koalicijske poslance in vprašanje predčasnih volitev še bolj potisnila v ospredje. V SAB smo prepričani, da so edina prava pot. Državni zbor pa naj se zavoljo porušenih razmerij med koalicijo in opozicijo na novo sestavi. Po ustanovitvi Poslanske skupine Nepovezanih poslancev se je namreč prvič v naši parlamentarni zgodovini in v nasprotju z jasno določbo četrtega odstavka 33. člena Poslovnika zgodilo, da ima koalicija nesorazmerno večjo število poslancev v delovnih telesih glede na dejanska razmerja med opozicijo in koalicijo. To pod vprašanje postavlja celotno legitimnost delovanja delovnih teles in njihovih odločitev ter na sploh zavira delovanje parlamenta. Smo v situaciji ko sta dve stranki uradno opozicijski, v praksi pa ves čas podpirata vlado. Ne vemo kdo je kdo in imamo tako imenovani viseči parlament. Nesorazmerna razdelitev mest v odborih in komisijah vodi v nasprotje s Poslovnikom Državnega zbora in je v nasprotju s smislom parlamentarizma. Kot veleva Poslovnik morata pri obravnavi zakonov zaradi njihove boljše kvalitete sodelovati tako koalicija kot opoziciji. Skupini nepovezanih poslancev pa je bilo na primer glasovanje na odborih več tednov onemogočeno. Naj poudarimo, da kvazi velikodušna gesta SMC in Desus porušenih razmerij še vedno ni dokončno odpravila. Drži dejstvo, da predsednik Državnega zbora običajno prihaja iz koalicijskih vrst. O tem ni dvoma. Toda glede na nejasno stanje v tem parlamentu tudi položaj Igorja Zorčiča ni nič kaj nenavadnega. Je pa v takih razmerah res težko delati. To ugotavljamo vsi, saj sta nepredvidljivost in nestabilnost del vsakdana, zakonodajni postopek pa je še daljši kot običajno. Karte na političnem parketu se morajo zato čim prej premešati. Vse dokler se to ne zbodi bomo v demokratični opoziciji, zlasti pa v stranki SAB opozarjali na škodljive prakse vlade in jo nadzirali pri njenem delovanju. Za nas je bistveno, da ubranimo demokratičen red, spoštovanje človekovih pravic, pravno državo, javno šolstvo in javno zdravstvo. Ne želimo si, da se nekega dne res zbudimo v tako imenovani drugi republiki, pa čeprav se Slovenija pod taktirko Janeza Janše, ki ima izrazite in že dolgo znane avtokratske težnje, spreminja prav pred našimi očmi. Žalostno pa je, da se spreminja v smer, ki si jo večina državljank in državljanov te države ne želi. To po zadnji javno mnenjski anketi potrjuje tudi podatek, da Janševi vladi nasprotujeta skoraj dve tretjini vseh vprašanih. Ne glede na to maltretiranju in ustvarjanju izrednih razmer še ni videti konca se predsednik vlade pred strankarskim kongresom posvaril pred obnovo državljanske vojne. O čem se mi pogovarjamo? Te napovedi so grozljive in le upamo lahko, da bodo čim prej na smetišču zgodovine. Naš narod je dovolj razdeljen in si nadaljnjega razdeljevanja ne zasluži. In če ministrskega predsednika oziroma trenutno vlado podpira le še 30 % vprašanih je, po naši oceni, podpora poslancu prvemu med nami predsedniku državnega zbora bistveno višja.

Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi razprava poslank in poslancev o predlogu za razrešitev. Kot prva… Ravnokar so me obvestili, da so se vsi prijavljeni razpravljavci odpovedali svoji razpravi, tako da prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobi besedo še predsednik Državnega zbora, gospod Igor Zorčič. IGOR